Dobro jutro, poštovane kolegice i kolege. Nastavljamo sa radom. Prva točka danas je: - Prijedlog ovršnog zakona, prvo čitanje, P.Z.E br. 676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 su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa. Ministre, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama je Prijedlog ovršnog zakona u prvom čitanju smo i već smo imali dosta rasprava i dosta konferencija, okruglih stolova gdje smo predstavili rješenje novog ovršnog zakona. Ja ću u kratkim crtama manje-više to ponoviti. Zbog čega cjeloviti novi ovršni zakon? Zbog toga što smo već imali cijeli niz izmjena i mislimo da je potrebno izaći sa potpuno novim tekstom kako bi sve one nomotehničke stvari razriješili da nemamo previše izmjena nego da imamo jedan novi cjeloviti tekst. Ovaj novi ovršni zakon koji predlažemo danas u prvom čitanju nudi cijeli niz novina, apostrofirat ću one ključne. ovrhu vraćamo u nadležnost sudova, danas je to vezano za vjerodostojnu ispravu u nadležnosti javnih bilježnika, međutim očito je da Sud EU tu nadležnost ne prihvaća, ne prizna i samim tim u ovrsi naši građani nisu jednaki sa ostalim građanima EU. Dakle, mi to vraćamo na sud i jasno tu se postavlja pitanje, važno je ne ugroziti sve ove procese koje u pravosuđu radimo, ne smijemo povratom tih predmeta sudove tako opteretiti da prouzročimo nove zastoje i novi broj neriješenih predmeta. Svi dobro znamo da smo imali prije nekakvih desetak godina milijun i pol neriješenih predmeta na sudovima i danas smo došli na nekakvu brojku od 350 tisuća koja je podnošljiva i koju i dalje spuštamo na dolje i dalje svim ovim promjenama u pravosudnom sustavu dovodimo do toga da se predmeti rješavaju brže. Ovih ovršnih predmeta je bilo proteklih godina i 800 tisuća i 700 i 600 i kada bismo sve to vratili isključivo na sud da nemamo neke druge alate, tada bismo ugrozili sustav i doveli do novog broja i povećanja broja neriješenih predmeta. Zato vraćajući te predmete na sud u nadležnost suda, mi smo ipak ostavili u sustavu i javne bilježnike i FINA-u na neki način pomagače, povjerenike suda koji u cijelom ovom novom postupku imaju svoje zadaće, a te zadaće su u cilju rasterećenja suda i kako bi taj postupak išao kako bi taj postupak išao da ne optereti sud, da ne prouzročimo nove zaostatke koji su nas poprilično teretili. I zato bilježnici ostaju, oni će biti ono tijelo kome će ovršenici podnositi prijedloge. Nakon toga javni bilježnik će dostavljati zaključak prema ovršeniku gdje će reći protiv vas je podnesen prijedlog za ovrhu, platite ukoliko postoji osnova u roku od 15 dana ili već koji rok je predviđen, tako da ćemo tu riješiti dobar dio prigovora koji postoje u javnosti da ljudi nisu dobili nikakvu obavijest da su dužni, da ljudi nisu znali uopće da postoji nekakvo potraživanje od nekog vjerovnika i na taj način mislim da ćemo dobar dio toga smanjiti. FINA je onaj dio koji provodi onu tehničku, čistu tehničku podršku, a vezano za zapljenu žiro-računa, vezano za prebacivanje novca i slične stvari. Ono što je veliki iskorak i ono što će ja mislim biti možda i najveća stvar vezano za ubrzanje samog postupka i za opstojnost samog postupka jeste digitalizacija. Digitalizacija znači da ćemo imati propisane obrasce u obliku formulara. Kada netko pokreće postupak ovrhe, tada će popuniti taj obrazac i digitalnim putem će stvar ići i bilježniku i digitalnim putem će stvar ići od bilježnika prema sudu. I na taj način nećemo imati previše kolanja papira, nećemo teretiti sustav i to je nešto što neke zemlje već dugo godina imaju. Ovaj zakon će omogućiti pretpostavke da to doista i zaživi. Kada uzmemo u ukupnosti da smo stvorili pretpostavke i da se na trgovačkim sudovima već komunicira na ovakav jedan način, kada vidimo da ćemo to raširiti na sve općinske sudove tada idemo prema onome cilju koji smo si postavili, a to je da imamo spise bez papira. Živimo u digitalnom dobu i da se to reflektira i na pravosuđe, što će sasvim sigurno dovesti i do ubrzavanja i lakšeg postupanja. Također ovaj zakon nudi i smanjenje troškova o čemu je bilo isto puno riječi. Ti troškovi su bili poprilično visoki i nadmašivali su Mi ovim zakonom izbacujemo neke uopće radnje koje su do sada bile naplaćivane, a to znači neće biti onog troška za sastav prijedloga za ovrhu, obzirom da će to biti sada popunjavanje propisanog obrasca, dakle taj trošak ćemo fiksirati na nekakvoj razini i on neće ovisiti o vrijednost spora i ne bi trebao ovisiti. Drugo, nema izdavanja one potvrde pravomoćnosti jer i to će biti automatizirano, dakle s te strane ukidamo taj trošak koji je isto danas prisutan u postojećem sustavu i fiksirali smo točno troškove vezano za radnje koje obavlja FINA i koje obavlja javni bilježnik koje u principu su ovaj ovisili o visini predmeta. Mi danas za one predmete koji su do 5.000 kuna to fiksiramo na 200 plus PDV kuna i ove iznad toga na 300 također plus PDV. Tako da mislimo da na ovaj način ćemo bitno te troškove smanjiti da će to biti ovaj podnošljivo. Jasno je da svaka zajednica, svako društvo treba se temeljiti na principima odgovornosti kod preuzimanja obveza, na odgovornosti kod ispunjavanja obveza, ali Ovršni zakon je onaj zakon koji zapravo stupa na scenu kada netko nije ispunio tražbinu koju je morao ispuniti temeljem pravomoćne presude, temeljem nekakvog solemniziranog ugovora ili akta nekog drugog tijela, a zapravo nije došlo u predviđenim rokovima do ispunjenja tražbine, bilo da netko nekom nije platio, bilo da netko nije proveo nekakvu radnju koju je trebao, e tada se primjenjuje Ovršni zakon. Ovršni zakon ovaj oko predlažemo on ima u sebi i cijeli niz socijalnih tako da kažem elemenata, pokazuje i socijalnu osjetljivost, s tim da moram reći da smo tu i zadnjim izmjenama Ovršnog zakona učinili važne korake naprijed, pa tako primjerice ovaj ne može se jedina nekretnina ovaj u ovrsi prodati za tamo vrijednost gdje je glavnica do 40.000 kuna, dakle nominalno stvarno to može biti više kad se tome pridodaju troškovi i kamate, ali smo mi rekli da za onu glavnicu koja je do 40.000 kuna da tu nema ovrhe na jedinoj nekretnini. Cijeli niz smo u odnosu na postojeći sustav, cijeli niz smo davanja od božićnice, uskrsnice, dnevnica obuhvatili da to ne može biti predmetnom ovrhe. Znamo već za to da imamo i zaštićeni račun gdje sjedaju određena primanja koja su izuzeta od ovrhe. Tako da smatram da smo ovakvim prijedlogom poboljšali sustav koji postoji i socijalno smo osjetljivi, vodimo računa da ne zatrpamo sud i da ga ne opteretimo i prouzročimo nove ove zaostatke koji nam svakako ne bi dobro došli u trenutku u kojem jesmo kada radimo sve napore i da ubrzamo postupke i da skinemo ovaj sve te predmete na jednu pristojnu razinu koji nisu Također ono što je važno reći ovdje rasterećujemo i poslodavce koji danas imaju obvezu provoditi ovrhu je li, kada postoji, kada postoji odluka ili kad postoji neki drugi akt temeljem kojega je potrebno provesti ovrhu. Mi sada kažemo to će sve raditi FINA, ne mora to više raditi ni Zavod za mirovinsko, ni Zavod za zdravstveno, to radi FINA i zato je na koncu u sustavu imamo. Tako da plaća je i nadalje zaštićena 3/4 s tim da taj iznos ne može preći više od 2/3 prosječne plaće i taj iznos je veći kako se povećava prosječna plaća. Kao što vidimo ona je danas u RH negdje 6.300 gotovo 6.400. Tako da čini mi se da smo sa svim ovim sa svim ovim izmjenama, sa svim ovim novitetima napravili vrlo ozbiljni korak u projektiranju jednog novog ovršnog sustava. Iznimno je važno, da još jednom ponovim digitalizirat te postupke, iznimno je važno vratiti ih u nadležnost naših sudova kako bi zapravo izjednačili naše građane sa svim građanima drugih zemalja članica članica EU. Tako da evo čut ćemo naravno raspravu u prvom smo čitanju, otvoreni smo za sve ono što bude dobro i pozitivno u raspravi i ono što doprinosi sustavu. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem ministru. Imamo 9 replika, prvi je na redu kolega Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro više nema znači po ovome zakonu ovrhe na nekretninama sa 20.000 na 40.000 kuna za deložacije. Moramo se sjetit da je Ovršni zakon koji je Klub MOST-a predložio 2017. davao davao da bude 50.000 kuna iznos, vi ste to tada branili da i interes vjerovnika i dužnika jednostavno ne možete to prihvatiti, a sad ste u biti napravili istu stvar. Prošle su dvije godine u biti da bi došli na isto. I smatram da je i to pomak, međutim bilo bi dobro da povećate ovaj iznos na 50.000 kuna već kad ste 2 godine kasnili. Ovdje vidimo da javni bilježnici u biti postaju sudski povjerenici, što u hrvatskom zakonodavstvu ovi već i jesu kod …/nerazumljivo/… a naravno da je ovde kod ovoga znači kod ovoga je najbitnije naglasiti da u ovome zakonu nema nekih

Kao što sam rekao, mi smo u prvom čitanju do drugog čitanja ćemo razmisliti o ovim pitanjima koja ste vi otvorili. Ovaj prijedlog o kojem ste govorili, izmjena Ovršnog zakona koji je bio u u vrijeme koalicije MOST-a i vladajuće većine, sudjelovao sam u tome i zajednički smo došli do tih 20.000 koji su tada bili, ali otvoreni smo dalje za raspravu i otvoreni smo definitivno da sagledamo stvari za drugo čitanje. Sada je na redu kolega Vucelić. Izvolite. Poštovani ministre Bošnjaković, iz ovog prijedloga Ovršnog zakona vidljivo je da je ovršna mafija i dalje u Vladi RH. Od 1996. godine do današnjeg dana izmijenili ste se na vlasti svi, i jedni i drugi i treći i četvrti, svi osim Živog zida. Građanima je sve teže, broj blokiranih se udvostručio, dug se udeseterostručio, donijeli se 3 Ovršna zakona do sada, vi sa svojim kolegama iz SDP-a ovo je sad 4 Ovršni zakon, imali ste preko 20, znači na desetke izmjena i dopuna zakona. Ja vam moram reći da jedino što se popravilo jesu vaši novčanici. Vi da radite za narod, narod bi ostao u Hrvatskoj. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo. Dobro, ovo je vaš politički stav u odnosu na Ovršni zakon. Ja ću vam reći da sve države u svijetu imaju sustav ovrhe, taj sustav dolazi onda na scenu kada se tražbine ne ispunjavaju dobrovoljno i zato sam ovdje posebno naglasio. U uređenom društvu moramo svi paziti kada preuzimamo obveze, kada dižemo kredite, kada kupujemo stvari da to budemo sutra sposobni sve skupa i otplatiti, onda nitko sa ovrhom neće biti u problemu. Cijeli niz mjera smo poduzeli da olakšamo situaciju ovršenicima, onima koji su blokirani. Država je kao što znate linearno svima onima koji su dužni dulje od tri godine i blokirani tri godine linearno je svima otpustila potraživanje koje ona ima jer jedino je to moguće za 10 tisuća kuna, tako da broj blokiranih se smanjuje. I vjerujemo kroz ove druge mjere da će pasti još dolje. **Jandroković, Poštovani ministre u odgovoru kolegi Bulju rekli ste jednu netočnost, naime Most je predlagao amandman, 50 tisuća kuna ako je iznos dugovanja znači da se ne može provesti ovrha do toga iznosa, taj amandman odbili i tada ste rekli da je to nekakav najbolji omjer da se zaštite interesi i vjerovnika i dužnika. Sada Vlada predlaže nakon dvije i više godina, dvije i nešto, predlaže 40 tisuća. Što se promijenilo u tom u tom razdoblju, to je ono što me interesira? A ja mislim da svi mi, mi se trudimo popraviti stanje sa ovim izmjenama Ovršnog zakona, ali mislim da je koncept i da ništa nećemo postići niti vi sa ovim prijedlogom zakona. Mi moramo iz sustava ovrha izbaciti javne bilježnike oni su svojevrsni tajkuni koji su profitirali upravo na nesreći drugih

Mi ne možemo u ovom trenutku izbaciti ni FINA-u, niti javne bilježnike oni što mnogi žele jer kao što sam ovdje u uvodu rekao mi bismo tada sudove pretrpali, mi bismo sa 350 tisuća neriješenih predmeta vezanih za parnice i sve ove druge došli ponovno na visoki broj, a to smo imali i to više ne želimo imati, tako da što se toga tiče ovo da li je 40 tisuća ili 50 tisuća, to ćemo raspravljati u dva čitanja pa ćemo vidjeti gdje ćemo doći. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem. Uvaženi ministre Bošnjakoviću. Ja sam predlagao već više puta izmjene Ovršnog zakona i izmjene Zakona o obveznim odnosima, ovaj novi prijedlog neće pomoći već blokiranim dužnicima nego će biti nešto bolje za buduće ovršne postupke pa ću ja inzistirati i dalje na onim prijedlozima koje sam imao i do sada. Znamo o čemu se radi o ograničenju zateznih kamata na visinu glavnice, promjena redoslijeda naplate da se najprije naplaćuje glavnica pa onda zatezna kamata, zabrana ovrhe nekretnine koja se temelji na dugu iz nepoštena kredita. sada pravomoćno utvrđeno 125 tisuća kredita s nepoštenim ugovornim odredbama i prema presudu suda EU-a C 407/18 u takvim kreditima se ovrha nekretnina ne smije provoditi sve dok se ne završi sudski postupak, dok se ne utvrdi nepoštenost ugovornih odredaba, isto tako imamo 200 tisuća eura i kunskih kredita s nepoštenim kamatama. Dakle, ja ću inzistirati na svemu onome na čemu sam inzistirao do sada i nadam se da ćete nešto od toga ipak konačno i prihvatiti. Hvala. **Jandroković, Gordan Poštovani zastupniče o kamatama smo već i razgovarali i što se kamata tiče one su regulirane i redoslijed naplate Zakonom o obveznim odnosima. Kamate mislim da u odnosu na vjerovničko dužničke odnose i da su one u redu jer ako sam ja vama dužan ja koristim vaš novac kojim se istovremeno vi ne možete koristiti i s te strane vi trpite štetu i štetu se popravlja s kamatama. Ukoliko nađemo nekakav model kojim ne bismo oštetili vjerovnika kojim bi uveli nekakvu ravnotežu vjerovnika i dužnika spremni smo razgovarati, ali ja ga do sada na sceni nisam vidio. Tomislav (HSU)** Hvala. Uvaženi ministre. Dakle u svom uvodnom izlaganju ste rekli, naši građani nisu jednaki građanima EU. Nažalost, vi ste to rekli u kontekstu ovog zakona, a nažalost to je točno u mnogim segmentima. Moje pitanje glasi, s obzirom da ste i sami rekli da se vraća postupak na sudove upravo iz te činjenice, jeste li svjesni kao ministar opasnosti da će mnogi građani koji su napustili zemlju upravo iz ovog razloga što su blokirani, što ovdje nemaju posla sada doći u opasnost da će im biti blokirani računi u zemljama u kojima sada trenutno rade? I s druge strane se ne slažem s vašom tvrdnjom kada govorite, slažem se u ovom dijelu kada kažete da svatko treba ispunjavati svoje obaveze koje je potpisao, za koje se obvezao, ali ista takva je stvar je da to mora raditi i država. Što je sa tisućama prevarenih radnika kojima država nije stala u zaštitu? To su i njihova prava i u tom smislu se mi ne slažemo. I na kraju samo još jedno pitanje, kada govorimo o Zakonu o obveznim odnosima, kako ajte mi objasnite zašto onaj dodatak od 3%-na poena ide na prosječnu kamatnu stopu, zašto je baš 3%? **Jandroković, Gordan Ovdje postoji presuda suda EU u dva predmeta koja jasno ukazuju da rješenja koja donose javni bilježnici da ih EU ne prihvaća kao akt pravosudne vlasti. I stoga mi moramo tu situaciju promijeniti kako bi naši građani doista bili jednaki sa drugim građanima, drugim državljanima drugih članica EU. Što se tiče kamata, to je jedno posebno pitanje. Znate kako nastaje kamata i znate kako se u principu ona izračunava. Stoga ovaj zakon govori o redoslijedu naplate, on je ujednačen sa Zakonom o obveznim odnosima i kada bismo išli zadirat u kamate morali bismo dirati Zakon o obveznim odnosima. **Jandroković, poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi gospodine ministre. Klub zastupnika SDP-a vam je predložio balansirani model vezano uz naplatu kamata i molim da ga razmotrite još jednom po kojem bi se od iznosa plaćanja 50% svakako odnosilo na glavnicu, a 50% na troškove i kamatu. Na taj način bi se štitio vjerovnik, al opet bi se omogućilo dužniku da otplati dug. Napravili smo izračun na temelju zaštićenog iznos plaće, postoje realne mogućnosti za čitav niz kredita da kad dođu u ovrhu i naplaćuju se od plaće nikada neće biti vraćeni upravo zbog iznosa kamate koji sudjeluje u njemu. Međutim, upozorio bih vas još jednom niste odgovorili gospodinu Aleksiću na presudu 407/18 koja je donijeta u lipnju i pročitat ću vam. Sud koji odlučuje o prijedlogu za ovrhu ugovora o hipotekarnom kreditu mora imati mogućnost bilo na prijedlog potrošača ili po službenoj dužnosti ispitati jesu li odredbe sadržane u tom ugovoru nepoštene. Hoćete li to uvrstiti u konačni prijedlog …/Upadica: Hvala vam./… zakona, radi se o odluci suda EU? Hvala. Znam za vaš prijedlog Kluba SDP-a i još ćemo ga dodatno iz analizirati prije drugog čitanja jer on doista govori da ona uplata koja da se dio otkidaju kamate, a dio da ide na glavnicu. Što se tiče ove presude sud i danas ima mogućnost kada netko zatraži temeljem otvorenog postupka, kada znači netko ovaj zatraži da se odgodi ovaj ovrha, da sačeka da tada, sud i danas ima ovlast prekinuti ovrhu,

ovim zakonom i dalje ostaju javni bilježnici u postupku ovrhe, a to sve iz razloga kako mi ne bi još dodatno opteretili sud. Međutim, ja bih vas htjela pitati da li ste pritome, kada je išao prijedlog ovog zakona da li se promišljalo na način da zaostaci sa milion i nešto predmeta na današnjih 300.000 su ipak smanjeni i činjenicom manjeg priljeva predmeta, dakle nije baš dojam da su suci ubrzali rad ili da se nešto u samom radu poboljšalo koliko je i smanjen priljev predmeta, a s druge strane imamo prekršajne suce koji su sada ušli u sustav

Međutim, ja imam odgovornost da uredimo sustav da on bude održiv. U ovom trenutku kad mi na sudovima, prošle godine imamo gotovo 1.200.000 predmeta, kada bi im još pa i 400 i 500 ili 600.000 predmeta dodali, mi bismo tada napravili kaos, to ne želimo, nemamo pravo na to. I zato ćemo pratiti sustav i prati ćemo priljeve u slijedećim godinama kako to bude dolazilo ako se postavi, ako se onda možda možemo o tome razgovarati. Međutim, to poslovi koje će raditi FINA i bilježnik su vrlo složeni poslovi i ne možemo to u ovom trenutku prebacit na suca. Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, Vlada doista ulaže napor da bi riješila ili barem pokušala ublažiti da pojeftinila i ovaj ovršni proces. Ja pozdravljam i vašu spremnost i otvorenost da se vide eventualno i modeli da se riješi i ovo pitanje odnos glavnice kamata kako taj ide taj redoslijed i omjer jer ako hoćete ih jedne demokršćanske perspektive jasno je da se moraju dugovi platiti, jasno je da se mora i kamata da bi se riješila šteta koja je nastala, ali i s druge strane u trenutku kad u kapitalističkom svijetu su vrlo niske kamate, negdje čak i negativne ne bi bilo dobro da osim što se rješava šteta da netko ide i zaraditi na tuđu jednu nevolju. Tako da vaša otvorenost da se još jednom razmotri koliko ima prostora, mislim da treba pozdraviti. Hvala. **Jandroković, Poštovani zastupniče, još jednom mogu samo ponoviti da ćemo do drugog čitanja posebno se posvetiti pitanju kamate ali ima cijeli niz predmeta kako to urediti, pa možda i pitanje visine zakonske zakonske zatezne kamate, treba to vidjeti zapravo, a vezano i za gospodarski trenutak u kojem se nalazimo, vezano za financijsku stabilnost na kojoj RH inzistira, vezano za naš put, vezano za uvođenje EUR-a. Dakle, svugdje postoje određeni kriteriji, određena mjerila koja moramo zadovoljiti. Ovršni sustav moramo isprojektirat tako da on bude izbalansiran između interesa ovršenika, da bude što je manje ovaj bolan za njega, ali i interesa ovrhovoditelja da na jedan brzi način dođe zapravo i realizira zapravo svoje potraživanje koje ima. Jer kad to ne bi bilo tako ne znam tko bi došao u Hrvatsku ako nije siguran da će nekakav, nekakvo potraživanje da će mu to potrajati ne znam koliko ili da neće biti zaštićen. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika poštovana kolegica Glavak, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre bili smo svjedoci i prošle godine kada je Vlada učinila svojevrstan napor kako bi se olakšalo našim ovršenim građanima, tako da neki kolege su govorili da se to događalo 3 puta, ja mislim da je ovo već 7 puta da se pokušava izmijeniti zakon, da se pokušava izići u susret našim građanima, međutim mislim da bismo možda morali podsjetiti na strukturu blokiranih građana, vjerojatno je imate. I na koji način se olakšalo zapravo građanima prošle godine jer prema podacima FINE kolovoz 2018. - 2019. ipak je za oko 24.000 manje blokiranih. I jednako tako pozdravljam činjenicu i napore da se uzmu u obzir i neki prijedlozi koji dolaze kako bi se ovaj cijeli proces pojednostavio i naravno pojeftinio za one ljude koji se nalaze u tim postupcima. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovo je zakon koji će djelovati ubuduće, dakle u odnosu na sve one ljudi koji su blokirani mi smo, dobro ste rekli prošle godine donijeli jedan set zakona kojima smo tim ljudima pomogli. Mi danas gotovo 70.000 građana imamo manje blokiranih nego što je to bilo, što je posljedica upravo tih zakona dakle, mislim da je Vlada tim mjerama pogodila. I jedna mjera još na neki način živi, a to je jednostavni stečaj potrošača. Mi tu imamo gotovo 80 tisuća predmeta koji su na sudovima i koji će u sljedećem razdoblju će isto dovesti vjerujem do smanjenja broja blokiranih građana. Ali ovo je jedan sustav koji će djelovati pro futuro i mislim da smo ovim sustavom pogodili i da smo baš izbalansirali interese i vjerovnika i dužnika. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Vezano uz ovu točku dnevnog reda Klub zastupnika SDP-a traži stanku u trajanju od 10 minuta, te mi dopustite da obrazložim razloge te stanke. Prijedlog zakona koji se sada nalazi pred nama loš je. To su rekli svi, rekla je to stručna javnost, rekli su to predstavnici udruga dužnika, rekli su to predstavnici koji okupljaju i vjerovnika, dakle poslodavce zato što niti će zaštiti dužnike, niti će zaštititi vjerovnike, samo će stvoriti dodatne troškove i opteretiti rad pravosudnih institucija. Dat ću vam samo jedan primjer, prije godinu dana krenuli smo u vatrogasnu mjeru o kojoj je govorila moja prethodnica iz kluba HDZ-a koja je trebala pomoći blokiranima. No što se dogodilo, što se dogodilo? Velik broj blokiranih je nakon godinu dana od te vatrogasne mjere jer istu nije pratilo ništa drugo ponovno blokiran. A znate s kojom razlikom? S razlikom što po novom zakonu kojeg smo donijeli prije godinu dana prilikom podnošenja novog prijedloga za ovrhu morate dati jednu akontaciju, jedan predujam koji je već sada stvorio dodatne troškove koje je naplatila FINA u iznosu od 80 milijuna kuna koji će se po odredbama tog zakona preliti na dužnike, na ovršenike. Rekli smo da ćemo nekome pomoći, a znate kako smo pomogli? Stvorili smo im dodatan trošak. To će se isto dogoditi i ovim zakonom jer su mjere ugrađene u njega, upravo te iste koje se odnose na naplatu novčane tražbine, ali osim toga zatrpat ćemo i sudove jer svaki postupak koji bude radio javni bilježnik nakon njega će morati ponovno provesti sud. Ovo je, nemam druge riječi i nemam drugog opisa, ni vrt ni mimo. Hvala. Hvala. Javlja li se još netko? Ako ne, nastavljamo s radom u 10 sati i 15 minuta.

Nastavljamo s radom, žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, poštovani kolega Kažimir Varda, izvolite.

pristupiti .../Govornik se ne razumije./... otpišimo sve dugove ili bar načelno, s obzirom na broj članaka od 404 u ovom zakonu, a u odnosu na raspoloživo vrijeme, načelno nešto kazati. Što bi rekli umirovljenici na ovaj prijedlog zakona. Naime, poznato je da umirovljenici u najvećem broju redovito podmiruju svoje obveze i ima najmanje dužnika po strukturi od strane umirovljenika. Ako se radi o dugu, recimo za HRT, onda bi mogao populistički reći, hajde smanjimo pretplatu, smanjimo pretplatu, ili bar onima u odnosu na nekakav cenzus primanja. Ali, opet će to ići na teret proračuna. Netko mora namiriti te troškove. A onda ćemo doći opet do umirovljenika i na poziciju proračuna za mirovine. Dakle, kolegice i kolege, posudim novce, ako je normalna kamata, dakle ne lihvarska, ne zelenaška, pa vrati meni moje novce. Kupio si mobitel, pa tko ti kaže da moram trošiti na impulse. Kaj je to neophodno sredstvo? Ili je moda? Nekome je i neophodno. I neću plaćati teleoperateru troškove. Moji umirovljenici bi rekli sljedeće. Pomognimo dužnicima s obzirom na broj i masu u ovrhama, smanjimo troškove ovrha, sačuvajmo dostojanstvo dužnika, zabranimo deložacije u zimskom razdoblju, osigurajmo kontradiktornost postupka, ono što je za mene kao pravnika najvažnije u cijelom ovom sustavu. Dajmo pravo dužniku da se izjasni. Možda je podmirio dug. Možda može na neki drugi način u dogovoru s vjerovnikom podmiriti taj svoj dug. To bi moji umirovljenici rekli, a ja mislim da ovim sustavom predloženim uz sva poboljšanja koja će sigurno proizići iz amandmana i moj klub će vjerojatno kad razradimo svih ovih 404 članka ili sa nekim amandmanom ili ćemo podržati amandman bez obzira s koje strane sabornice dolazila, ako se radi o poboljšanju. Ali, osnovno je, dužan si, preuzeo si obvezu i tu obvezu moraš podmiriti. Država može jedino napraviti ovo što radi ovim prijedlogom zakona da mu sačuva dostojanstvo i da mu smanji trošak i da mu osigura kontradiktorni postupak. Na Odboru na zakonodavstvo je bilo pitanje, što je to kontradiktorni postupak. Dakle, nismo svi pravnici. Vrlo jednostavno, dajemo obim strankama u procesu da se izjasne. Dosad to nije bio slučaj i to je bio najveći problem što je dužnik dobivao ovrhu, a nije ni znao da je dužan i FINA je skidala. Sada se to onemogućava i sud zapravo preuzima cijeli postupak. Javni bilježnici su samo pomoćnici suda, a čim vi osporite tražbinu, izjavite žalbu, dolazite na sud i sud ga rješava. Drugo, limitirali smo trošak. Koliko sam ja shvatio, Vlada će uredbom taj trošak u krajnjoj liniji odrediti, ali mi možemo u krajnjoj liniji, amandmanom ograničiti i Vladu u tom dijelu, maksimum ili minimum, kako god hoćemo. Drugo, dakle, samo načelno o prijedlogu zakona. Poboljšali smo odredbe za dostavu obavijesti dužniku. To dakle, spada isto u kontradiktorni postupak. dosad to nije bio slučaj. A javni bilježnik zapravo, što on radi? On primi prijedlog vjerovnika, u zakonu kaže ovrhovoditelja, ja govorim sad laičkim jezikom i poziva dužnika da u roku od 15 dana ispuni svoju obvezu ili da se u tom roku očituje ili osporava tražbinu i dolazimo zapravo do suda. Dakle, daje mu priliku da se očituje. U krajnjoj liniji, dajemo mu i priliku da u tom postupku se i nagodi sa vjerovnikom. Daje mu tu priliku. Dosad to nije bio slučaj.

Moj klub, naš klub smatra da su ponuđena rješenja dobra. Mogu biti bolja. Pozivam vas kolegice da do drugog čitanja, da za drugo čitanje pripremimo amandmane. Ovaj klub će dati podršku svakom amandmanu, ponavljam, bez obzira s koje strane dolazi ako se radi o poboljšanju sustava i ništa više od toga. Mislimo da predloženi sustav u odnosu na dosadašnjih oko 25 izmjena je usmjeren na poboljšanju položaja dužnika međutim imam samo jednu primjedbicu. Ako sam ja dobro shvatio članak 116. prijedlog zakona, tamo imate 9 stavaka a stavci 7, 8 i 9 se ponavljaju u tekstu stavaka 4, 5 i 6. Pa vam je to čini mi se višak. Isti tekst. Dakle nomotehnička primjedba. No da skratim, u svakom slučaju, klub će podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju a u drugom čitanju ono kako sam i rekao. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Hvala poštovani predsjedniče, u ime kluba MOST-a tražim stanku kako bismo raspravili, znači nakon ovog izlaganja kolege Varde gdje on poziva oporbu kao dio vladajuće koalicije da da svoje amandmane. Mi smo svjedočili ovdje u Hrvatskom saboru u više navrata da smo davali amandmane na zakonske prijedloge vladajuće koalicije koji nisu bili prihvaćeni. Isto tako i kod donošenja Ovršnog zakona kada je već ona Vlada MOST-a i HDZ-a bila pri pri kraju smo dali 10 amandmana. Neki od tih amandman su sada u ovom prijedlogu, govorio sam i ministru o tome da smo tražili iznos od 50 tisuća kuna a tada se reklo da je 20 tisuća kuna nešto što je racionalno, sada sama Vlada nakon protekla od 2 godine predlaže 40 tisuća kuna. I ono što je ja bih rekao najviše sporno, treba reći da je ovaj sustav posložen tako da ni vjerovnici a ni dužnici od njega nisu u u konačnici profitirali nego su profitirali oni koji su posrednici, koji su postali pravi tajkuni ovog ovršnog postupka a to su javni bilježnici. Ne slažem se sa ministrom da se njih ne može maknuti iz ovršnog postupka, itekako može, imamo primjer susjedne Slovenije gdje to jako dobro funkcionira i gdje nemamo ovoliko problema koliko imamo u Hrvatskoj. Ja pozivam sve kolege koji će danas sudjelovati u ovoj raspravi da razmislimo o tome kako je u Hrvatskoj državi moguće da više smilovanja imamo prema psima ili mačkama nego prema hrvatskim građanima koji se nalaze pod teretom ovrhe. Ne možemo svako malo mijenjati Ovršni zakon, trebamo razmisliti o tome da mijenjamo koncept, ako koncept ne promijenimo mislim da se ništa za one koji su pogođeni ovrhama, koji su u teškoj situaciji neće promijeniti. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odobravam stanku, naravno nastavljamo u 10,40 sati.

Drugi na redu je Klub zastupnika HDZ-a, poštovana kolegica Marija Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolegice, prijedlog novog ovršnog zakona o kojem smo već čuli podosta i od samog ministra, a isto tako čuli smo već i neke stavove. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Jelkovac, samo malo. Molim vas kolege, kolegica govori. (HDZ)** Hvala. Neke stavove vas iz klubova. Ja bih prije svega napravila jedan presjek što se događalo sa Ovršnim zakonom do sada, dakle prvi Ovršni zakon donesen je 1996. godine u neovisnoj Hrvatskoj, zatim 2010. godine donesen je novi Ovršni zakon zajedno sa Zakonom o javnim ovršiteljima i ta dva zakona trebala su biti osnova novog ovršnog sustava u kojem su temeljnu ulogu trebali imati javni ovršitelji. Međutim, to se nije dogodilo i ustvari taj zakon iz 2010. godine u većem dijelu odredbi nije nikada stupio na snagu. Treći Ovršni zakon donesen je 2012. godine i njime je uređen postupak prisilnog ostvarivanja tražbina i postupak dobrovoljnog sudskog i javnobilježničkog osiguranja tražbina, a to zajedno sa Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima čini zakonodavni okvir za provedbu izvansudske ovrhe koju u najvećoj mjeri provodi FINA. I zbog svih nedostataka koji su do sada uočeni u primjeni postojećeg zakonskog okvira, a i zbog usklađivanja Ovršnog zakona sa drugim zakonima, prije svega i radi pojednostavljenja i efikasnosti samog ovršnog postupka, a naravno štiteći pri tome dostojanstvo ovršenika, predlaže se novi Ovršni zakon. Već zadnjim izmjenama Ovršnog zakona koji smo imali poboljšava se status dužnika i to pokazuje koliko je ova Vlada socijalno osjetljiva. Tim zadnjim izmjenama uveli smo da se jedina nekretnina izuzima iz ovrhe, da nema ovrhe na nekretnini za dug gdje je glavnica manja od 20 tisuća kuna, a sudu su se dali alati da i ako je glavnica veća od 20 tisuća kuna svojom odlukom ne dozvoli ovrhu ako bi to bilo nepravedno. Isto tako uvedene su i novine gdje se povećava neovršivi dio plaće ili mirovine na ¾ tog primanja, ali ne više od 2/3 prosječne neto plaće u RH. Dakle Dakle već zadnjim izmjenama ova Vlada je pokazala koliko je važno da se riješi u što većoj mjeri problem ovršenih i problem blokiranih. I tada je ministar najavio osnivanje radne skupine koja će u jednom primjerenom roku predložiti novi prijedlog ovršnog zakona koji će na najbolji mogući način riješiti svu problematiku koja je do tada uočena, prije svega koja će redefinirati i ulogu javnih bilježnika i ulogu FINA-e, a isto tako se pozabaviti i samim troškom ovršnog postupka. Što se tiče ovog sadašnjeg prijedloga zakona mislim da je on zaista ispunio sve one ciljeve koje si je radna skupina stavila pred sebe i mislim mislim da je značajno naglasiti da su u radnoj skupini sudjelovali svi oni na koje se ovršni postupak odnosi, naravno uz struku. Ovim prijedlogom ovršnog zakona ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave pokreće se podnošenjem prijedloga nadležnom sudu kao što je već bilo rečeno i sud će u biti opće i redovno nadležno tijelo, ali zbog rasterećenja sudova zadržavaju se javni bilježnici kao povjerenici sud. Ovdje je bilo izrečeno nekoliko primjedbi, a vezano na to i čini mi se da iz svega onoga što sam čula da je to jedina i najveća primjedba ovom prijedlogu zakona. Ja bih rekla naravno da bi mi svi voljeli uvijek donijeti idealna rješenja, ali nekad to zaista nije moguće obzirom na objektivno stanje koje imamo u sustavu. Ministar je također naglasio da u ovom trenutku obzirom na opterećenost sudova i na broj ovršnih predmeta koje još uvijek imamo u RH vraćanjem vraćanjem nadležnosti potpuno na sudove, isključivanjem javnih bilježnika potpuno iz ovog postupka, zatrpali bi ponovno sudove, postupci bi bili dugotrajni što svakako ne želimo, želimo da postupci traju kratko, da se vode efikasno i da na taj način se ispuni ono što je i smisao samog ovog postupka. Naravno da i ministar je rekao kada se ispune uvjeti da dođe do takove jedne promjene, sigurno je da će se i to dogoditi, ali u ovom trenutku objektivno nismo u toj poziciji. Što se tiče daljnjeg slijeda postupka, javni javni bilježnici su ti koji će provoditi onaj jedan dio postupka gdje će pozivati dužnike da se izjasne o dugu, da ga ospore. U tom slučaju ide opet na sud u parnicu, u slučaju da nema osporavanja tražbine ili dijela tražbine javni bilježnici će izraditi nacrt prijedloga odluke i vratiti elektroničkim putem na sud gdje će sudac donijeti rješenje na koje također ovršenici imaju pravo žalbe. Ono što je također značajno reći je da je uloga FINA-e na neki način redefinirana, ona će biti ta koja će provoditi ovrhe. Radi učinkovitijeg postupka uvodi se elektronička komunikacija ali isto tako i obrasci što će stvarno dosta utjecati na smanjenje troškova samog postupka, poboljšanje su i odredbe o dostavi jer se nakon 2 bezuspješne dostave, ona vrši putem oglasne ploče uz slanje obavijesti u poštanski sandučić ili u osobni pretinac E-građani. I dalje ostaju na snazi one odredbe koje pokazuju koliko smo moguće osjetljivi prema ovršenicima ali dakle moramo biti svjesni da Ovršni zakon nikad neće i ne može biti socijalni zakon, on je prije svega jedan alat za prisilno ostvarivanje tražbine i u ovom prijedlogu zakona zaista su ostali oni elementi socijalne osjetljivosti ako to tako možemo reći koji štite prije svega dostojanstvo samog ovršenika. Štiti se jedina nekretnina i dalje odnosno nije moguća deložacija i dalje u zimskim mjesecima i to postaje pravilo treba reći da se isto tako povećava iznos glavnice tražbine radi čijeg namirenja nije dopuštena ovrha na 40 000 kn a isto tako se i proširuje krug onih primanja i naknada koje su izuzete iz ovrhe. Ono što je po meni najznačajnije, napravljen je veliki iskorak u smanjenju troškova postupka i mislim da je to također vrlo značajno za ovršenike kao one na koji se taj trošak ustvari svaljuje. Evo ono što bih na kraju rekla da sigurno da je ovaj zakon uz one zakone koje smo i prethodno donijeli a to je prije svega Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača koji smo usvojili 2018. g., jedan od zakona koji ustvari nastoji olakšati položaj dužnika u RH i na i na jedan dostojanstven način prema njima ipak ostvariti onu svrhu koju taj zakon u društvu mora imati a to je da se svaka tražbina ipak mora namiriti. Znači moramo štiti i poziciju vjerovnika. Ono što je važno reći da je u odnosu na prošlu godinu do sada smanjen broj blokiranih što pokazuje da su ovi svi zakoni do sada isto tako imali svoj efekt, dug građana iz osnova za plaćanje manji je za oko 27 milijardi kuna i mislim da u svakom slučaju možemo biti zadovoljni sa tim efektima iako naravno oni koji se nazali u poziciji ovršenika sigurno nikad neće biti zadovoljni prijedlogom zakona zakon štiti prije svega i vjerovnika i vjerovničku tražbinu koja se mora naplatiti ali mislim da je bitno da smo u tom prijedlogu na neki način ipak postigli određeni balans. Klub HDZ-a će svakako podržati ovaj prijedlog zakona i smatramo da će on u bitnom povećati efikasnost postupka nakon što uđe u primjenu, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada je na redu Klub zastupnika SDP-a i poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Često sam u ovom Domu govorio o činjenici da se u Hrvatskoj neproporcionalno mnogo bavimo posljedicama a neproporcionalno malo bavimo uzrocima. Tako je to i kod problema blokiranih i problema ovršenih. Najbolji primjer tome je podatak o kojem je moja prethodnica iz kluba HDZ-a uvažena zastupnica Jelkovac govorila a to je da kao posljedica zakona kojeg smo donijeli prošle godine, u Hrvatskoj odblokiran čitav niz dužnika, po podacima iz FINA-e, radi se oko 21 000 osoba koje su dugovale oko 900 milijuna kuna međutim od tog broja deblokiranih, u roku od samo godinu dana, dakle zakon se počeo primjenjivati ako se ne varam u kolovozu prošle godine, evo sad smo u rujnu, u samo godinu dana, 1/3 je ponovno blokirana. A ta 1/3 koji su ponovno blokirani zbog mjera predviđenim zakonom koji uređuje ovrhu na novčanim sredstvima, sada duguju više jer su vjerovnici morali platiti i predujmove za ponovno provođenje te ovrhe koju naravno u konačnici po pravilima ovršnog i parničnog postupka, snosi dužnik koji nije namirio potraživanje vjerovnika. Dakle, vjerovnici imaju gubitak, dužnici moraju platiti više. I nitko od toga nije imao koristi a zašto? Jer se bavimo posljedicama a ne uzrocima problema. Kolege koji su govorili prije mene i iznosili kritike na ovaj zakon, ispravno su ukazale na jedan od najvećih problema koji proizlazi iz ovog zakona a to je činjenica redoslijeda uračunavanja odnosno kada dužnik plati a iznos nije dovoljan za podmirenje čitavog duga. Dat ću vam samo jedan primjer. Mislim da svatko od nas može zamisliti nekog građana kojem su primanja oko 4000 kuna. Nažalost, takvih građana ima jako puno. Od plaće u iznosu od 4000 kuna, 1000 kuna su sredstva na kojima se može provoditi ovrha. Ako dug primjerice zbog nekakvog kredita za kupnju stana ili nešto drugo tog dužnika iznosi više nego od 200 000 kuna, po sadašnjim pravilima, taj dužnik nikada neće kroz ovrhu moći vratiti dug a znate li zašto? Jer su zatezne kamate na iznos od 200 000 kuna, 13 000 kuna. Njemu se ovrhom skida 1000 kuna mjesečno što je u godinu dana 12 000 kuna i on ne samo da ne vraća dug, na kraju svake godine, on duguje više, zbog toga kolegice i kolege, molim vas, zaboravimo ideološke ograde, zaboravimo činjenicu da se radi o prijedlogu kojeg je inicirao Klub zastupnika SDP-a, usvojite prijedlog kojeg smo uputili po kojem će se u ovakvim slučajevima 50% plaćenog odnositi a glavnicu a 50% na kamate i troškove. Na taj način ćemo zadovoljiti ono o čemu ste vi govorili ministre a to je da vjerovnik ipak ima određenu naknadu za to što netko koristi njegov novac jer i to često ponavljam i to se često zaboravlja, nisu uvijek samo dužnici oštećena strana, često su to i vjerovnici. Zamislite samo situaciju kad netko traži naknadu štete jer ga je netko drugi ozlijedio, povrijedio ili mu na neki drugi način nanio štetu, primjerice, radi nasilja u obitelji ili nasilja među susjedima ili bilokojeg drugog uzroka koji je ne proizlazi iz potrošačkih odnosa, i njega moramo štititi. Dakle štitimo njega jer se osigurava da se od plaćenog podmiruju kamate ali štitimo i dužnika jer mu omogućavamo da i u ovoj hipotetskoj situaciji koju sam opisao, u konačnici vratit dug jer zamislite samo situaciju, 4000 kuna primanja a dug 200 000 kuna a svi znamo barem jednu ili dvije osobe koje su se našle u takvoj situaciji. Po sadašnjim propisima, ta osoba ne može vratiti svoje dugovanje, ne može jer će vječno plaćati samo kamatu a to nije, ne smije i potpuno je neprihvatljivo da bude svrha ovršnog sustava. S time ću početi jer je to ključno. To je briga o posljedicama, pardon, idemo na materiju samog ovog zakona koji govori o tome kako u slučaju kada dužnik nije podmirio svoje obveze, isti namiriti prisilnim putem i da, to je činjenica. Nema države u svijetu koja nema takav zakon, nema države u svijetu koja ne regulira način na koji će se ostvariti tražbina koju dužniku nije o dospijeću htio, mogao, želio što god podmiriti međutim taj sustav može biti bolji, taj sustav može biti lošiji, taj sustav može imati ljudsko lice a može biti i guljenje kože. Nažalost, ovaj sustav koji je ovdje predložen neće biti ništa od toga a istovremeno će biti sve jer u sebi ima jedan problem a to je problem loji nastaje kod samog određivanja ovrhe. Većina građana u RH smatra i pridružit ću im se i reći u dobrom djelu opravdano da javni bilježnici u ovršnom postupku više nemaju svoju ulogu odnosno nemaju mjesta. U trenutku kad je uvođena javno-bilježnička ovrha, doista smo imali ogromne zaostatke na hrvatskim sudovima međutim pažljivo sam promotrio Justice .../Govornik se ne razumije./... za pravosuđe koji pokazuje da priljev predmeta na hrvatske sudove više nije onako velik kao što je bio nekad. Priljev na hrvatske sudove nije čak niti usporediv sa nekim drugim državama članicama, dakle mi nismo po broju stanovnika ako se gleda broj predmeta, u vrhu po priljevu predmeta. Dakle mi si možemo sada dopustiti da napravimo ovaj posao do kraja i da napravimo ovaj posao kako treba a to je da u potpunosti isključimo javne bilježnike iz ovršnog sustava. Da ne bude da samo kudim, moram malo i pohvaliti. Naravno da nam je drago što ste išli korak prema elektronskoj ovrsi odnosno što ste otišli u susjednu Sloveniju i vidjeli kako su on riješili taj problem i prihvatili dobru praksu, i to je dobro, na taj način se smanjuju troškovi, na taj način se smanjuje i pritisak na dužnika, na taj način se olakšava i vjerovniku da ne mora angažirati odvjetnika i sam stvarati sebi dodatne troškove, da neke stvari može napraviti sam. Međutim, ako ste već definirali da će se ovrha podnositi u obrascima, time ste drastično olakšali posao onome koji će na temelju tog obrasca donositi odluku, u ovom slučaju rješenje i zato nema potrebe za ovakvim komplikacijama koje će izgledati pazite sad, dolazite na sud putem obrasca i od suda tražite donošenje rješenja o ovrsi, taj predmet zaprima sud. Nakon toga sud dodjeljuje predmet javnom bilježniku, dakle imamo jednu radnju, sud nešto šalje javnom bilježniku, nakon toga javni bilježnik proučava predmet, odlučuje da li će po njemu dalje postupati, kontaktira stranku. Imamo drugu radnju, ako stranka plati, postupak je gotovo, ako stranka ne plati, stranka može uputiti prigovor, na njega se nakon toga mora očitovati ovrhovoditelj, to je još jedna dobra radnja i kontradiktornost koju svakako treba pohvaliti. Ako je prigovor poslao ovrhovoditelj, pardon, ako je ovrhovoditelj dao očitovanje, predmet ide na sud i to je dosta slično kao što je bilo do sada osim što imamo jednu radnju više a to je prvotno obraćanje sudu. ako nema prigovora, javni bilježnik ne donosi rješenje o ovrsi, već priprema nacrt a taj nacrt nakon toga šalje sudu. Imamo jednu radnju javnog bilježnika, imamo dostavu i imamo nakon toga činjenicu da sud po odredbama čl. 44. ovog zakona, mora ponovno proučiti taj predmet. Ako znamo Ako znamo da se oko 2/3 predmeta vraća sud, bilo po prigovoru ili zbog činjenice da dužnik neće izvršiti svoju obvezu, tada vidimo d će u konačnici od ovih 500 000 predmeta o kojima je govorio uvaženi ministar, najmanje 2/3 ponovno završiti na sud. Sud će ponovno imati posla u 2/3 predmeta, ili postupati po prigovoru jer je dužnik osporio svoju tražbinu ili postupati po rješenju i donositi rješenje, provoditi dalje postupak, generirati nove troškove, odugovlačiti ga. A da sve gore, za javne bilježnike smo propisali rokove a za sud nismo. Kada sud dobije to rješenje odnosno nacrt koji mu je pripremio javni bilježnik, sud će moći kao što se mnogo puta do sada dogodilo, držati predmet u ladici jer im je prevelika gužva, ne da im se, šta ti ga ja znam što, generirati nove troškove ovršeniku u vidu kamata a opet otežavati i život vjerovniku jer njegovo potraživanje se naprosto ne može naplatiti. Zato kažem ovo što ste ovdje napisali nije dobro. Vi ste krenuli u dobrom smjeru, vi ste možda čak i imali dobre namjere ali ih niste do kraja realizirali. Dakle s jedne strane na brinemo o uzrocima problema a s druge strane kada dolazimo do posljedica problema kompliciramo situaciju. Poštovane kolegice i kolege ovakav prijedlog stoga ne možemo podržati. Ako uopće želite nastaviti sa ovim zakonom, a mi iz Kluba zastupnika SDP-a držimo da je on u ovom obliku toliko kriv da je upitno da li se može ispraviti bez da se ide raditi iznova, za drugo čitanje morate pripremiti nešto potpuno novo. A to novo se mora odlučiti, ili ćete ostaviti ovrhu kod javnih bilježnika što smatramo da nije dobro, ili ćete ju u potpunosti vratiti na sud koji neće imati tolike probleme upravo zbog ovih odredbi koji se tiču elektronske dostave i postupanja. Dopustite mi da se u ovoj raspravi osvrnem i na nekoliko problema sa zakonom koji bi se po mojem mišljenju mogli čak i korigirati. Prvo, dostava, imamo sustav e-građani, svaka dostava za svakog građanina koji koristi sustav e-građani mora ići i preko njegovog korisničkog pretinca. Ako idemo prema elektronskom dostavljanju između suda, bilježnika, odvjetnika itd., idimo i prema građanima koji koriste sustav e-građani. Olakšajmo im život da ne moraju čekati poštu, da ne moraju strepiti nego da to mogu dobiti putem svog korisničkog pretinca. Kada govorimo o onim odredbama čini mi se da se radi o članku 145., 146. i 147. koji govori o stambenom zbrinjavanju ovršenika. Prije tri godine smo raspravljali o tome, tada smo vam ukazivali. Ne može se stambeno zbrinjavanje odnosi samo na naplatu novčanih tražbina. S jedne strane štite nekoga tko je digao kredit da kupi stan a s druge strane ne štitite osobu koja primjerice nije digla kredit već je bila u najmu i ne može više plaćati najam tog stana. Uz svo dužno poštovanje ali njihove su posljedice, njihove su životne sudbine iste. I jedan i drugi po odredbama ovog zakona iz tog stana moraju ali jednog čete štiti a drugog nećete. Zašto? Jer je ovaj digao kredit i nije ga mogao plaćati, ovaj je uzeo stan u najam i nije mogao plaćati. Ne možete u istovjetnim situacija postupati različito. Nije humano a nije ni ustavno. I za kraj, dvije stvari, prvo ukazao sam već na to prethodno u replici, odnosi se na odluku europskog suda u predmetu C407/18. Ta je odluka iz lipnja ove godine i propisuje da sud koji odlučuje o prijedlogu za ovrhu ugovora o hipotekarnom kreditu mora imati budućnost bilo na prijedlog potrošača ili po službenoj dužnosti ispitati jesu li odredbe sadržane u tom aktu nedopuštene. Dakle moramo omogućiti Ovršnom sudu, Ovršnom sudu, dakle sudu koji vodi postupak da uđe u meritum stvari kada se govori o hipotekarnom kreditu sklopljenom između trgovca i potrošača, to je naša obveza po pravu EU. I ako to ne ugradimo u zakon po drugoj praksi suda EU u predmetu Köbler protiv Austrije država će odgovarati za štetu. Dakle pročitajte tu odluku i ugradite ju u ovaj prijedlog zakona. I za sam kraj ukazao bih vam da ste pomalo ambiciozno predvidjeli da će ovaj zakon stupiti na snagu 1. siječnja 2020. Svi koji su govorili prije mene uključujući i samog ministra rekli su da je ovo značajna, da je ovo velika promjena. Mi uvodimo novi način dostave, novi način odlučivanja. Danas je 19. rujna a tek smo u prvom čitanju ovog zakona. Uz najbolju volju ovaj zakon možemo donijeti tek do kraja listopada. Nakon toga razna ministarstva moraju donijeti čitav niz, evo u jednom članku je pobrojano 10-ak, 15 pravilnika i drugih podzakonskih akata. I vi očekujete da to, nakon toga može stupiti na snagu 1. siječnja i primjenjivati se u praksi. Jučer na odboru nam je jedan kolega koji radi kao stečajni upravitelj opisao kako to izgleda u praksi u stečajnom postupku. Sustav je kak'ti zaživio a onda su ugradili ograničenje da prilog uz mail koji šalje ne može biti veći od 5mb. U današnjoj komunikaciji ograničiti priloge na 5mb je najblaže rečeno smiješno i ne može funkcionirati. Nemojte da se to dogodi i ovdje, ako već inzistirate na ovim rješenjima odgodite ih, neka stupe na snagu barem 1. ožujka ako ne i kasnije. Hvala. Zahvaljujem. Idemo dalje. Sada je na redu poštovani kolega Marin Škibola u ime Kluba zastupnika NLM. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa državnim tajnicima, zastupnice i zastupnici. Novi Ovršni zakon svakako je bio često predmet rasprave u hrvatskoj javnosti, hrvatski građani su zaista bili zainteresiran za tu problematiku. Često se raspravljalo kako riješiti problem zaduženih, kako riješiti problem blokiranih. I evo danas imamo prijedlog RH, blizu su blizu su predsjednički izbori, blizu su parlamentarni izbori, u godini koja nosi izbore imamo i novi Ovršni zakon. Da li taj novi Ovršni zakon korjenito rješava problematiku ili površno zadire u određene izmjene to je sada na nama da prosudimo, to je i na hrvatskim građanima također da prosude. Međutim, uči ćemo trenutno u određene te problematike. Treba reći da nikada HDZ i SDP ne bi uopće pomišljali raditi niti najmanje izmjene u Ovršnom zakonu da javnost nije pritiskala, da određene inicijative nisu pritiskale. Sjetimo se samo prethodnih predsjedničkih izbora, nakon prvog kruga kada su hrvatski građani dali veliku podršku onim kandidatima koji su se zalagali za zadužene i koji su to stavili u prvi plan, znači, deložacije, ovrhe, itd. u drugom krugu i Kolinda Grabar Kitarović i Josipović, svi su na neki način monopolizirali tu temu i svi su na neki način govorili u kampanji da su oni ti koji će riješiti problem Ovršnog zakona, da su oni ti koji će riješiti problem zaduženih, koji će riješiti problem ovršenih. I evo, što se dogodilo? Kolinda Grabar Kitarović je pobijedila na tim izborima, međutim, koliko se ona potrudila da dođe do tih izmjena? Ja znam da ona ne može pokrenuti nužno izmjene zakona kao što može Vlada RH, međutim, ona svakako može, kroz instrumente koje ima kao predsjednica, inicirati određene stvari, može se zalagati, ima veliki medijski prostor, može organizirati često konferencije, lobirati kod Vlade da se to riješi. Međutim, to nije bilo tako, ja to nisam primijetio. A nisu niti primijetili oni koji su često bili protiv ovog Ovršnog zakona, da je Kolinda Grabar Kitarović nešto značajno učinila po tom pitanju. Što se tiče ovog novog Ovršnog zakona, treba reći da u toj radnoj skupini za novi Ovršni zakon, bilo je oko 20 članova, a de facto tamo su bili, ono u 90% zapravo svi predstavnici vjerovnika. Znači, možda smo imali jednu udrugu koja je zastupala dužnike. Imali smo također jednu udrugu, Ovršni ustanak koja je danas dijelila saborskim zastupnicima materijale koja se značajno zalaže za promjene Ovršnog zakona i koji su izrazito aktivni na tom planu. Da su u jednom momentu ušli u tu radnu skupinu i nakon 1. sastanka bili su izbačeni iz te radne skupine. Ja sam ih pitao zašto se to dogodilo, oni su mi rekli, da kada su predložili da se izbaci FINA, da se izbace javni bilježnici, da vi u ministarstvu niste htjeli sa njima više razgovarati. Ja sad to ne znam da li je to istina, ne znam da li je to istina, vi, ministre, ćete imati priliku reći ako to nije istina. Međutim, oni su mi na ulazu u HS poklonili, evo, njihov simbol, simbol te udruge Ovršni ustanak. Njihov simbol je dužnička omča kako bi suosjećali sa svima onima koji su u dužničkom ropstvu u RH i rekli su mi da vam ja to poklonim, tako da, evo, ministre, ja ću vama pokloniti taj simbol, nemojte se uvrijediti. .../Govornik se ne čuje./... to je čisto zbog njih, znači to je da se solidariziramo sa tom udrugom koja je izrazito aktivna. Kada govorimo o presudama Europskog suda koje su bile po pitanju Ovršnog zakona, znači Europskog suda iz Luxembourga, meni je tu jedna stvar jako zasmetala. A zasmetalo me to što ta presuda Europskog suda je išla u tom kontekstu da javni bilježnici ne mogu biti nadležni u ovršnom postupku prema stranim fizičkim i i pravnim osobama, međutim, prema domaćim fizičkim i stranim osobama, Europski sud tu ne vidi problem. Znači, pozitivna diskriminacija prema domaćim fizičkim i pravnim osobama prema stajalištu Europskog suda je dopuštena, međutim, prema stranim fizičkim osobama, e, to je problem, to nije dopušteno, znači javni bilježnici tu ne mogu biti nadležni. Smetaju me ti dvostruki kriteriji europskih institucija. Određenih europskih institucija, moram to reći. Europski sud mora zastupati sve građane EU. Pa ne može Europski sud sugerirati da je dopušteno da javni bilježnici budu nadležni po pitanju ovrha domaćih fizičkih i pravnih osoba, a da nije nadležan po pitanju stranih osoba. Slična situacija je bila i po pitanju Zakona o ništetnosti, zakona koji sam ja predložio u HS-u. znači, tu Europskom sudu nije bio problem što su te institucije poslovale u RH nezakonito, imali smo veliki broj ovrha po pitanju tih neovlaštenih zadruga iz Štajerske, ali im je problem kad zakon ide sankcionirati to poslovanje. I oni kažu, vi radite diskriminaciju između domaćih i stranih kreditnih institucija, međutim, mi nismo sa tim zakonom koji je bio lex specialis, rješavali problematiku domaćih neovlaštenih vjerovnika, mi smo rješavali problematiku stranih neovlaštenih vjerovnika u obliku tih RBA zadruga i onda u toj presudi Europskog suda on anulira te određene članke unutar zakona i stvara problem. Međutim, u samoj presudi, on neće se ni u jednom, u jednom dijelu dotaknuti toga da su te zadruge poslovale nezakonito, pa ako je već naložio da se izmijeni taj zakon, znači da se uskladi s europskim pravo, ja zaista nemam problema sa tim, to je najjednostavnije napraviti ako postoji politička volja i ako se te ljude želi zaštititi. Međutim, imam problema ako taj Europski sud vidi tu diskriminaciju, a ne vidi ilegalno poslovanje tih kreditnih zadruga, ne vidi da te kreditne zadruge nisu provjeravale kreditnu sposobnost, ne vidi da te kreditne zadruge su kršile mnoge zakone RH. To je ono što sam morao reći i evo, s ovoga mjesta, g. Bošnjakoviću, vi ste rekli da postoji radna skupina po tom pitanju, za izmjene i dopune tog zakona, da se uskladi s europskim pravom jer mi imamo problematiku danas. Meni se ljudi javljaju, oni govore, neki suci više se ne žele držati zakona. I ovrhe ponovno dolaze, deložacije ponovno dolaze. Znači, hajmo to što hitnije izmijeniti, tim ljudima je to nužno, neka se to napravi i nekad se uskladi s europskim pravom, vi ste rekli da postoji radna skupina, pa dajte recite nam, što je ta radna skupina napravila do sada. Da li postoji politička volja da se to izmijeni? Ili vas nije više briga za te ljude? U novom Ovršnom zakonu povećava se broj radnji u samom ovršnom postupku sa nedefiniranim rokovima što bi moglo dovesti do povećanja iznosa duga zbog zateznih kamata ako se proces uspori. Visoke zatezne kamate jedne su od glavnih generatora dužničkog ropstva. I to je činjenica. Znači te visoke zatezne kamate, one pogoduju ovršnoj mafiji i o tome je govorio isto uvaženi profesor Lovrinović. I zapravo te zatezne kamate trebalo bi više regulirati jer da one su toliko visoke u RH i da se pogoduje toj jednoj interesnoj klijantelističkoj skupini, ja to ne mogu razumjeti. Ne mogu razumjeti da se toliko naše pravosuđe, da se toliko naš sustav zavezao za te interesne strukture, za tu manjinu koja ima koristi a većina građana koja vapi za pravednim zakonima, većina građana koja vapi za pravednim pravosuđem koga briga za njih, koga briga za njih. Dovodimo se u situaciju ping ponga između sudova i javnih bilježnika. Znači vi ste riješili sad nominalno taj problem sa javnim bilježnicima po pitanju te presude Europskog suda, međutim realno taj problem nije skroz riješen, vi ste ga riješili na način da ste prebacili nadležnost na sudove, ostavili ste u procesu javne bilježnike. Činjenica je da to odugovlači cjelokupni proces a na posljetku bi mogli opet ispaštati dužnici, znači zato što je njima uvijek vrijeme u pitanju zbog tih i kamata itd.. koje su pozitivne, ima one izmjene koje su pozitivne. Znači dobro je što se povećava broj primanja koja su izuzeta od ovrhe, to je dobro. Dobro je što se povećava iznos glavnice tražbine radi čijeg namirenja ovrha na nekretnini nije dopuštena, znači i to je dobro ali nije dovoljni, nije suštinski. Smatram da se moglo puno korjenitije ići u te izmjene. Svrha trenutnog Ovršnog zakona nije stvarna naplata postojećeg duga građana nego se njime dužan građanin dovodi u nemogućnost otplate stvarnog duga jer mu prihod kroz broj naknade uzimaju znači FIN-a, javni bilježnici, odvjetnički uredi, agencije za naplatu dugovanja itd.. Znači njih sve treba maknuti iz ovršnog postupka ako nisu nužni. Ja smatram da oni nisu nužni, znači ajmo ih maknuti iz ovršnog postupka. Znači poanta tog ovršnog zakona jest da se namire vjerovnici a i da dužnici lako vrate svoje dugove. Znači nije poanta Ovršnog zakona da se pogoduje nekim skupinama koje su se vezale za taj Ovršni zakon i onda da je to njihov hranidbeni lanac, to ne može biti poanta Ovršnog zakona. Poanta ovršnog zakona treba biti da se ljudi izvuku iz dužničkog ropstva a da se vjerovnici naplate, da se vjerovnici naplate, znači treba poštivati isto i te vjerovnike koji su dali svoj novac i očekuju da se taj novac vrati i to je pošteno, to tako treba biti. Međutim, nemojmo opterećivati dužnike sa različitim tim nepostojećim troškovima koji se samo akumuliraju i onda na kraju, onda na kraju niti vjerovnici, niti dužnici tu nisu, tu nisu Digitalizacija cijelog postupka važno je zbog toga što se njom zadovoljava efikasnost masovne obrade zahtjeva. Znači Ovršni zakon mora omogućiti efikasno provođenje ovrha što dosadašnji ne omogućuje. informacijskim tehnologijama otklonila bi se dugotrajnost prikupljanja podataka potrebnih za donošenje odluke o Ovršnom postupku jer bi njima bili povezani sudski registri sa svim potrebnim registrima postupka. Ponovno manje birokracije, manje troškova cjelokupnog postupka. Zbog toga, zbog tih navedenih razloga, također smatramo, nema potrebe da se u cjelokupni postupak uvode ikakve dodatne naplate na samu ovrhu. Ovršni zakon je crna mrlja naše zemlje i ovi neki prijedlozi koje sam iznio danas smatraju da vraćaju dostojanstvo našem narodu, da bi ih trebali ministre razmotriti. Dug je dug i platiti se mora, kao što sam već rekao ali mora se omogućiti da on bude i otplativ a ne kao što je bilo sa sadašnjim zakonom slučaj. I gdje se ovako dužnog građanina već pretvara u doživotnog dužnika. Znači to ne bi trebalo biti cilj nikome da ljude zarobio u te dugove, da ti ljudi ne mogu funkcionirati. Ljudi imaju svoje obitelji, znači to ima posljedice široke posljedice, na kraju krajeva cjelokupno društvo, klimu u društvu, na sustav, na ekonomiju. Znači posljedice su široke. ovršni zakon mora biti efikasan u konačnici, ako je naplata izvršena, osoba je zaštićena zakonom a ne kao dosadašnji zakon koji čak zadire u temeljna ljudska prava i Ustav RH. Evo smatram Evo smatram da su ovi prijedlozi realni, da bi ih trebalo još razmotriti u drugom čitanju prije nego što dođete sa konačnim prijedlogom prije glasanja o njemu. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj MOST-a nezavisnih lista, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i poštovani kolege. Raspravljajući danas o Vladinom prijedlogu Ovršnog zakona ne obraćamo se samo jedni drugima nego i cijeloj vojsci ljudi koji su uslijed neimaštine, teških životnih prilika i različitih okolnosti došli u jednu situaciju koju nikome ne biste poželjeli. Uslijed nemogućnosti da otplaćuju svoje kredite, da plaćaju režije i druge komunalne i slične obveze, oni su izvrgnuti jednom prisilnom mehanizmu naplate dugova u kojem se prodaje njihova imovina, njihov novac na računima u bankama je blokiran i svakog mjeseca im se oduzima. Svi mi koji ćemo danas sudjelovati u ovoj raspravi moramo pokazati empatiju za te ljude, a prije svega trebamo pokazati da imamo volju da njihov težak životni položaj Najprije svi moramo razumjeti da ovrha i ovršni postupak u nekom obliku postoje u svim uređenim državama sa slobodnom tržišnom ekonomijom. Ovrhom se osigurava da svatko onaj koji je pružio neku uslugu, prodao neku stvar, napravio neki posao za to bude i plaćen. Bez tog mehanizma, bez ovrhe ekonomija kakvu poznajemo ne bi funkcionirala. Tu dakle govorim o onome što je objektivna potreba za funkcioniranje modernog gospodarskog sustava. Najkraće rečeno dugovi se moraju plaćati, a obveze izvršavati. No ta medalja ima i svoju drugu stranu, ta druga strana su dužnici, ovršenici. Nažalost hrvatsko ovršno pravo te ljude već godinama tretira kao objekte, a ne kao subjekte ovršnog postupka. Kolegice i kolege kao što sam u stanci već rekao prava je tragedija da živimo u zemlji u kojoj smo spremni smilovati se psima ili mačkama lutalicama, a ljude naše susjede i građene tretiramo ispod svake razine ljudskog dostojanstva. Problem s ovrhama svoj vrhunac dostignuo za vrijeme velike recesije koja je u Hrvatskoj službeno priznata tek 2008. godine, a trajala je dulje nego u bilo kojoj državi članici EU, gotovo čitavo desetljeće. Ljudi su se naglo našli na ulici bez posla, a nakon što su potrošili svoje ušteđevine više nisu mogli otplaćivati kredite, došli su i u poteškoće s plaćanjem svojih režija i redovitih troškova života. A dok se to događalo netko ili bolje rečeno neki su stvorili sustav ovrha kakav poznajemo danas. Sustav u kojemu je umnogome narušena ravnoteža u pravima sudionika postupka. Sustav koji je bio posložen tako da je upropastio dužnike, a ni vjerovnici se nisu usrećili, ali zato su pirovali oni koji su sustav dobili u ruke. Da budem skroz jasan, a to sam također već rekao, tu mislim na javne bilježnike. Predajući im u ruke veliki dio kolača ovršnih postupaka država je na jedan jeftin i nepromišljen način privatizirala, može se tako reći, ovršni postupak a tajkuni te privatizacije bili su javni bilježnici. Tu se treba prisjetiti i nereda i stihije u sustavu koji čitavo vrijeme je na snazi. Znači ne tako davno u ovoj su državi na snazi istovremeno bila 3 Ovršna zakona, pa se ti druže snađi u tom sustavu ovrhu kad te naravno ovrha zatekne, a neki su se i te kao dobro snalazili i dobro su omastili brk na tuđoj muci i nesnalaženju. I ovdje sada dolazimo do ovog najnovijeg prijedloga Ovršnog zakona kojeg nam predstavlja Vlada. Ja vas molim kolegice i kolege da pomno pročitate uvodna obrazloženja. Već na samom početku naša Vlada se hvali kako je smislila caku da zaobiđe odluku Suda EU po kojoj javni bilježnici ne mogu provoditi ovrhe. Dosjetili su se genijalnom rješenju i proglasili bilježnike povjerenicima sudova, netko bi rekao nije šija nego vrat, i baš je ova odluka Vlade usmjerila cijelu koncepciju novog Ovršnog zakona i baš zbog te koncepcije većih pomaka neće i ne može biti, to je ja mislim sada svima jasno, a ono što će PR tim Vlade i Ministarstva pravosuđa plasirati u medije kao pozitivne iskorake zakona neće u bitnom pomoći ovršenicima. I ja mislim da većina onih koji su sudjelovali u raspravi iz redova oporbe je to iznijela, evo i kolega prije mene također. Znači MOST se sa ovakvim alibi prijedlogom promatrajući ga kao cjelinu i nastavak starog lošeg koncepta ne može složiti. Ministarstvo je ponovno uložilo minimalan trud, uopće se nisu razmotrila nekakva druga rješenja koja postoje u drugim državama, a od samog početka izrade ovog zakona ništa nije mirisalo na dobro. Dobro pamtimo zavrzlamu oko radne skupine koja je zakon izradila. Kad je javnost tražila imena ljudi koji će ga pisati Ministarstvo pravosuđa objavilo je samo popis institucija i udruženja uključenih u radnu skupinu, a umjesto konkretnih imena, konkretnih ljudi objavljene su samo prazne crte. Ja postavljam pitanje ovdje ministru, možemo li barem sada dobiti odgovor na to pitanje, tko je sve imenom i prezimenom bio uključen u izradu novog Ovršnog zakona. Siguran sam da ima mnogo zvučnih i poznatih imena. Kako bi vi pravnici ministre rekli „Quod ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere.“ u prijevodu „Što se grbo rodi vrijeme ne ispravi.“. Tako i s ovim vašim prijedlogom nema tu rasprave prijedloga ili amandmana koji ovo mogu popraviti. Stoga bih umjesto pokušaja da popravljam ovaj nepopravljiv uradak htio reći za što se mi u MOST-u zalažemo. Stajalište MOST-a je da sustav ovrha treba potpuno drugačije koncipirati i to tako tako da se ovrhe provode isključivo putem sudova, da se iz sustava ovrha izbace nepotrebni posrednici i troškovi koji dolaze s njima, da se ustroji sustav u kojem će se komunikacija stranaka sa ovršnim sudom u najvećoj mjeri odvijati elektroničkim putem, a najvažnije od svega zalažemo se za ovršni sustav koji će biti utemeljen na sporazumijevanju između vjerovnika i dužnika u dobroj vjeri. Samo takav ovršni sustav jamči dostojanstvo dužnicima, ali i povećane šanse za vjerovnike da će u cijelosti naplatiti svoja potraživanja. Dakle, mogli bismo kao što smo činili i prije dvije godine i nešto dati amandmane, naravno to ćemo možda i učiniti u drugom čitanju, ali mislim da je to popravljanje nepopravljivog. Treba mijenjati koncept, imali ste sasvim dovoljno vremena, svjestan sam potrebe i za nekakvim vatrogasnim mjerama, ali puno smo imali tih vatrogasnih mjera i nekakvih sitnih poboljšanja. Vi ste imali puno vremena pripremiti korjenite korjenite izmjene Ovršnog zakona, ali nažalost evo u tom smjeru niste krenili. A evo naše je kao oporbe da na to upozorimo, a onda ćemo vidjeti što će se do drugog čitanja promijeniti, iako sumnjam da se ovako koncipiran sustav ovrha uopće može poboljšati. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeći klub zastupnika je onaj HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Darinko Kosor. Izvolite.

iznijeti stavove našeg kluba. Znači s jedne strane, ja bih rekao imamo ovršnu industriju, s druge strane imamo dužnike. U ovršnu industriju u širem smislu riječi spadaju i agencije za naplatu dospjelih potraživanja i bilježnici i odvjetnici, normalno i sami vjerovnici koji su obučeniji od samih dužnika u pravilu. Tu isključujem one dužnike koji namjerno ostaju dužni ili pravne osobe koje se bave takvim načinom djelovanja da ne plaćaju svoje račune. Ali moramo uzeti u obzir da je ipak 95% svih dužnika da su građani koji ne mogu podmiriti svoje obveze. Moram u uvodu reći da ovaj prijedlog zakona ima bar 10 dobrih stvari i boljih stvari nego što su imala prijašnja zakonska rješenja i mislim da to treba uvijek podvući i u tehničkom smislu gledano mislim da će i sama procedura sada biti umnogome olakšana. Ovo se ne smije zaboraviti, ovo se treba istaknuti, ali moram napomenuti da po našem mišljenju, po mom mišljenju nisu promijenjene četiri ključne stvari koje interesiraju najveći broj dužnika. Javni bilježnici, neovisno o tome što na europskim iskustvima prenosimo ovršne poslove na sud i dalje ostaju suradnici suda. To je po meni gore rješenje i od ovoga kojeg imamo danas. Danas ga imamo zato što smo u nekom vremenu smatrali da ćemo time olakšati djelovanje suda, sada sami dolazimo do toga da nijedna odluka javnog bilježnika ne vrijedi van granica RH u EU. Vraćamo se na ono što smo imali devedesetih godina na sud i kada se vraćamo uvijek posao treba odraditi do kraja, nikada posao ne treba odraditi do pola. Imamo javne bilježnike koji nastavljaju faktički sa istim poslom, ja bih čak rekao s olakšanim poslom jer ste im upravo vi izmjenama određenih zakona pojednostavili proceduru, obrasce ispunjavanja tih obrazaca, znači imat će manje posla, a i dalje će imati svoju naknadu. Znači nema nikakvog smisla po mom mišljenju i to sam govorio zadnjih šest mjeseci, temeljem toga sam organizirao i okrugli stol u Hrvatskom saboru da bilježnici i dalje ostanu u tom poslu. Ako je manji broj sudskih savjetnika koji u pravilu rješavaju te probleme, treba zaposliti jedan broj sudskih savjetnika. statistička iskustva iz devedesetih godina koliko jedan savjetnik može riješiti predmeta. Nećete vjerovati koliko jedan savjetnik može toga riješiti, mislim da s jednim manjim brojem sudskih savjetnika, ne sudaca, možemo dovesti do toga da samo sudovi obavljaju taj posao. Druga stvar, odvjetničke naknade ostaju iste. To isto treba reći, znači u svim razgovorima koje smo imali pa i na okruglom stolu, raspravljali smo s odvjetnicima o svemu osim o njihovim naknadama. I prijedlogu u zakonu koji se odnosi na prodaju nekretnine na dražbi, je dignut sa 20 tisuća na 40 tisuća, po mom mišljenju on treba biti puno veći od tih i 20 i 40 tisuća jel nema nekretnine u Hrvatskoj u Hrvatskoj pa i one najmanje koja ne vrijedi bar 400 tisuća kuna. Ako vi te najmanje nekretnine, a polazimo od zaštite onih najugroženijih koji nemaju stanove od 150 kvadrata, nego koji imaju stanove od 30, 40 kvadrata ako za dug od 20, a nakon ove izmjene od 40 tisuća kuna mogu ići na dražbu, a ti stanovi se onda tamo prodaju na kraju možda i za 1/3 vrijednosti, to sigurno u ovom iznosu nije do kraja korektno rješenje. I četvrta stvar, vezana je za jedno drugo ministarstvo, ali ja mislim da Vlada djeluje u cjelini, a to je posebno zakonsko reguliranje agencija za naplatu dospjelih potraživanja. To je van regulative HANFA-e, ja bih čak rekao van i samog HNB-a jel HNB samo u jednoj rečenici regulira rad takvih agencija. Ja sam davao prijedloge još prije šest mjeseci, našoj većini da to riješimo paralelno s ovim zakonom, da Ministarstvo financija predloži zakon koji će detaljno regulirati rad agencija za naplatu dospjelih potraživanja i da se njihovo djelovanje stavi u nadležnost HANFA-e. Ovdje želim reći iznos koji su oni već sada preuzeli od vjerovnika to je negdje oko 38 milijardi kuna, ako to bude raslo za 5 do 10 godina će 100 milijardi kuna dugova pretežito građana, nešto manje pravnih osoba, ali pretežito građana biti u vlasništvu nekoliko takvih agencija. Mi smo mala zemlja s malim brojem građana, nažalost broj građana nam se i dalje smanjuje, znači svi građani koji će nešto biti dužni biti će dužni nekim čudnim agencijama s vlasnicima iz Češke, Srbije, Slovačke što sam ja vidio u registru, a ono što svi u kuloarima pričaju, a u stvari su vlasnici najveći vjerovnici telekomi i banke. Znači, putem tih posrednih agencija samo se čiste bilance, dugovi se prenose na takve agencije, takve agencije maltretiraju naše građane, nisu u nadležnosti HAMFE, regulirani su jednom rečenicom kod HNB-a i ne vidim zašto mi kao država to dopuštamo. Sad je 38 milijardi, za 5 godina će biti 100 milijardi. Ovo su 4 bitne stvari, ima još puno stvari o kojima bi mogli razgovarati, svi koji ste pročitali zakon vidjeli ste koliko je debel, a ja sam si dao truda pa sam ga cijelog pročitao, 2/3 zakona se u stvari odnosi na ulazak u posjet u nekretnine i pokretnine građana. Znači to je 2/3 svih članaka, a 1/3 se odnosi na sve ostalo, znači očito zakonodavac polazi od toga da će se u novčanom obliku lošije naplaćivat potraživanja i da će se više morat ulazit u nekretnine i pokretnine, čak se predviđaju neki ogromni lageri automobila, ne znam gdje će to točno biti, možda na velesajmu, možda je to neka nova namjena i zapravo tog prostora u Zagrebu. Znači mi polazimo od toga da ćemo na 10.000 vozila, stanova naših građana negdje imati na nekim lagerima i da ćemo onda to na dražbama prodavati. Znači sam zakon ima 10 dobrih stvari, prije svega stvari koje u tehničkom smislu olakšavaju procedure, smanjuju od administraciju, izbacuju se neki obrasci koji su se do sada tražili, regulirao se maksimalna naknada FINE koja do sada nije do sada nije na takav način bila regulirana, ali pitanje je da li će za dužnike biti bilo kakvih promjena. Znači zakon je bolji od dosadašnjih zakonskih rješenja, ali nije riješio ove 3 najvažnije stvari koje se trebalo riješiti ovim zakonom i nemamo paralelno koji …/nerazumljivo/… agencije za naplatu dospjelih potraživanja. Molim ministra, njegove suradnike da do drugog čitanja razmotrimo i ove prijedloge koji daje naš klub. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Božica Makar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolegice, pa ovaj Ovršni zakon svi smo dugo očekivali i on je izazvao stvarno puno pozornosti i samo Ministarstvo pravosuđa u njega je uložilo mnogo truda i radilo je na njemu skoro 2 godine ako ne i nešto više od kad se počelo zapravo raspravljati o tome. Radilo je ministarstvo, vođeni su mnogi razgovori sa raznim dionicima, organizirani su okrugli stolovi, radionice, radne skupine, vodile su se i rasprave kroz medije nije ni čudo jer se stvarno radi o jednom veoma osjetljivom zakonu. I mi u HNS-u mnogo smo raspravljali u ovom zakonu, jer pitanje ovrha nije samo pravno pitanje, nije ekonomsko pitanje već je to i socijalno pitanje. Svi znamo nekoga tko se našao iz naše blizine u nezavidnoj situaciji dužnika odnosno ovršenika. Bilo je dugi niz godina kada se stvarno nije moglo doći do zaposlenja, kada se ostajalo bez posla, kada su se radile razno razne pozajmice, kada su se i na jedan dosta sumnjiv način sklapali ugovori i nudile prodaje raznih paketa od telefonskih, pa do do nekih pozajmica, brzih kredita, bilo je tu svega i svačega. Nakon toga došla je situacija da se dug treba vratiti, taj dug često je bio manji nego su bili troškovi naplate. Ti ljudi koji su se našli u takvim situacijama često nisu ni znali koliki je stvarni njihov dug tako dugo dok nisu dobili ovrhu odnosno ustegu da ne može im se više isplaćivati i da dođu si otvoriti zaštićeni račun u banku jer im je sjednuto na račun i ne može im se više isplaćivati plaća preko toga računa i sl. Još u goroj situaciji su se našli kada je njihov dug otkupila agencija i ono što sad mi tu govorimo i što u ovom zakonu je stvarno dobro predloženo da se regulira, a to je jedno dostojanstvo dužnika gdje sad on ipak mora prvo biti obaviješten, vaš dug je takav da ga se pozove na naplatu toga dugovanja te agencije i dalje po sistemu nazivanja, vrijeđanja, omalovažavanja. Bilo nam je u nekoliko navrata tu prezentirano i stvarno one jesu u skladu sa zakonodavstvom EU, one rade svoj posao, ali da li je to način da se to tako Tu stvarno bi trebalo vidjeti tko će njih kontrolirati jer i dalje će naši ovršenici bez obzira na sve ono dobro što je u ovom zakonu predloženo biti u jako, jako teškoj situaciji i u situaciju da se njih, ma ne samo omalovažava, maltretira ih se doslovce, od velim čak verbalnih napada preko telefona i svega ostaloga što sam u razgovoru doznala sa tim dužnicima odnosno ovršenicima. Već sam rekla da stvarno je dobro da neće više javni bilježnici biti ti koji će na obavijest od odvjetničkog ureda poslati ovrhu i FINA radi sve dalje. O dostojanstvu tu se sada regulira, ali ovo je ono što bi trebalo napraviti. Cijena ovrhe bila je izuzetno visoka, to se sada ograničava, bitno se smanjuje naročito za one do pet tisuća kuna i to je za svaku pohvalu. Također ono što je još stvarno dobro u ovom zakonu je da se izuzimaju iz ovrhe božićnice, uskrsnice, regresi, jubilarne nagrade, prigodne novčane nagrade, terenske dnevnice i sve ostalo jel se znalo dogoditi da kada se isplati božnićnica i ono svi očekujemo, e ipak ćemo imati za taj Božić za kupiti poklone djeci i sve ostalo, ti ljudi su i tu bili zakinuti, da vam ne govorim da su često bile i suze u pitanju kada zapravo poslodavac im je isplatio, a oni nisu od toga dobili ništa. Jedna dobra stvar je da se povećava ovrha odnosno glavnica tražbine kada se namirenje vrši kroz ovrhu na nekretninu na 40 tisuća da je tu još stavljeno da od 1. studenog do 1. travnja neće biti deložacija. puno, puno je dobrih stvari, međutim mi bi svi htjeli da do toga ne dođe. Ali isto tako ako u zakonu štitimo našeg dužnika, štitimo ovršenika mi ipak trebamo voditi brigu i o vjerovniku jer vjerovnik je taj koji daje nešto, dužnik je taj koji prima i on se na nešto obavezuje. Velim, puno je situacija objektivnih gdje dužnik ne može ispoštovati ono što je potpisao odnosno dogovorio s vjerovnikom. I zato tu prije svega treba biti jedan bilateralni odnos, jedan odnos dogovora i tek kada to ne može se realizirati onda bi trebao nastupati ovaj dalje postupak ovrhe koji sada vodi FINA i sve treba ići preko FINA-e, a ne da smo imali situaciju da se istovremeno FINA blokira, ali se još pošalje zabrana administrativna i poslodavcu ili na HZMO pa se iz više osnova onda skida i ne znaš tko je prije, tko poslije redoslijed ovrha i sve ostalo, tako da ćemo mi ovaj zakon podržati. Međutim, još jedanput apeliram da se vidi i nađe rješenje za ove agencije za naplatu potraživanja na koji način to regulirati, a velim prije svega ne zbog samih iznosa nego i zbog načina i njihovog odnosa prema ovršenicima. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Sljedeći klub zastupnika je onaj HSU-a i Nezavisnih zastupnika u ime kojih će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Nastojat ću u kratkoj raspravi postaviti nekoliko pitanja ministru i pokušati otvoriti neke aktualna pitanja vezana uz ne samo sadržaj ovog zakona nego sve ono što ovaj zakon implicira ili ono što bi se moglo dogoditi njegovom primjenom. Ali prije toga htio bih naglasiti jednu rečenicu koju je jutros kolega Aleksić u svojoj replici rekao, čini mi se jako bitna, što je bilo, bilo je. To ljudima treba biti jasno da se ovaj zakon ne odnosi na one sve nažalost sudbine ljudi koji su došli već u dužničko ropstvo, ovaj zakon će pomoći eventualno onim ljudima koji u budućnosti budu, našli su se u takvoj situaciji da ne mogu više plaćati svoje obaveze. Potpuno se slažem s ministrom da svatko treba u RH plaćati svoje obaveze, tu nema sumnje. Međutim, ono gdje se nas dvojica, čini mi se tako ne slažemo je ne možemo izbjeći jedan povijesni kontekst, ne možemo izbjeći sve što je ono u RH bilo, zažmiriti i reći ništa se nije događalo, to je sve, tu je pravna država uvijek funkcionirala, tu je sve išlo kao po loju i ti ljudi su sami krivi. Ne, nije tako, nije tako. Evo spomenut ću jedan primjer, samo jedan primjer, to su radnici Gaja koji su prevareni u stečajnom postupku, na razne načine su obmanuti i nisu iskoristili sva pravna sredstva bilo da ih je obmanuo stečajni upravitelj, bilo da je odvjetnik koji je s njima radio, bilo netko treći. Ne optužujem nikoga samo kažem da su jednostavno u tom postupku optuženi, oni su ostali bez svojih potraživanja. Ministar je u jednoj emisiji na HRT-u dobro rekao, nema tu zastare, to su potraživanja, ali vidimo da negdje postoji zastara negdje ne. Da se vratimo na sadržaj ovog zakona, ja bih ga podijelio u tri skupine. Prvo je usklađivanje sa zakonodavstvom EU što je ministar i naglasio u svom uvodu, rekao je da naši građani nisu jednaki građanima EU. I opet postavljam pitanje ministru, ako krivo shvaćam meni je drago da je onda tako, ali ako dobro shvaćam to znači da će naši građani koji su otišli raditi van silom prilika da će ovaj zakon omogućiti, ne govoreći da je to loša odredba, ako tako mora biti moramo ga uskladiti, ali mora se ljudima reći da će omogućiti da im se blokiraju računi u zemljama u kojima su otišli sada na privremeni rad. Ako je to oni će doći u ogromne probleme. Druga stvar, kada govorimo o funkcionalnost koja se želi ovim zakonom postići, čini mi se da ova neko je nazvao ping pong između javnih bilježnika, sudova, toliko nemam zamjerki ako se sudovi trebaju uključiti, međutim ono što ministar upozorava u kojoj domeni se sudovi mogu uključiti u cijelu tu priču ili hoće li to samo biti formalno uključivanje, iako će glavninu posla odraditi javni bilježnici, a sudovi će samo služiti za pokriće da bi se taj posao odradio. Jer mislim da se, ako griješim ministre, ispravite me, mislim da ste vi jutros to rekli, još je netko spomenuo, da je dosad veliki problem bio, u samom postupanju za vrijeme ovršnog postupka da građani nisu bili uredno obaviješteni da su zapravo u tom postupku. Ako je to točno, a ako je, a svjedoci smo da se dosad plaćala, a posebno pozdravljam ministre, što se ukida, predviđeni troškovi koji su bili dosad definirani, ako je to točno, kako je moguće da FINA koja je državna institucija, FINA i odvjetnici, naravni, oni, njima je to bilo zgodno, kako je moguće da su naplaćivali od građana predviđene te predviđene troškove, ako to nije bilo u skladu sa zakonskom regulativom. Dakle, netko je nešto nezakonito onda napravio. Ako možete, molim vas, mi odgovorite na to pitanje, a pozdravljam posebno da ste ukinuli tu odredbu. I treća dimenzija ovog zakona je da naravno, socijalno, pozdravljam sve ove mjere koje se vode ka smanjenju Tu naravno, nitko ne može biti razuman protiv toga. One će sigurno omogućiti onima koji se nalaze u teškoj situaciji da manje plate tih troškova, da to riješe, jer nemojmo zaboraviti, to se slabo spominje u javnosti. Gotovo 100 milijardi kuna je naplaćeno od građana preko ovršnih postupaka. 100 milijardi kuna. Vidimo u zadnjim zakonskim rješenjima od 2018. godine, koje također pozdravljam, da je oko 25 milijardi kuna obrisano duga. Kako se obrisao taj novac, ja ne znam. Ministar je govorio nema zastare, nema… dakle, ako postoji volja, postoje i rješenja. Netko je spomenuo jutros ovdje da, kad pogledamo strukturu, mislim da kolegica iz HDZ-a, da ako pogledamo strukturu dužnika, onda vidimo zapravo i krvnu sliku dužnika i vidimo da većina tih dužnika dužna manje građana

ti ljudi imaju djecu, ta djeca idu u školu, pa moraju, danas to više nije luksuz, to je sredstvo. Svi mladi danas koriste mobitele. Neke zemlje su zabranile to u školama, kod nas se ide u suprotnom smjeru, evo i ministrica najavljuje uvođenje tableta, dakle, idemo u skladu sa tehnologijama i ljudima to više nije luksuz, ljudima je potrebno. Kad su ostali bez posla, više nisu mogli plaćati te ponekad i niske iznose duga, pa se onda zbog ovih zateznih kamata došli u situaciju. evo, ja sad reagiram dan poslije, nisam o tome razmišljao kad je bio, prošle godine je bila rasprava o Zakonu o obveznim odnosima, doista evo, ja sam inženjer strojarstva pa mi nemojte zamjeriti, netko od ekonomista kaže, tako smo učili, tako je. Zašto je prosječna kamatna stopa +3 postotna poena? postotna poena? Tko se to sjetio? Koji to ekonomist je odredio da zatezna kamata bude 3%, postotna poena? Za pravne subjekte 5%. zašto nije 2,5%? Govorimo o milijardama ovdje. Zašto nije tako? Moglo se i takvo rješenje dogoditi. Mi smo imali 94. godine u svibnju i lipnju 94. godine zatezna kamata je iznosila 30%. Tu smo naravno, da je napredovalo, došlo se sad do 6,3% zatezne kamate na to i netko je ovdje spomenuo, to je suština cijele ovršne priče, da su kamate troškovi postupka, prvenstveno kamate su napravile ljudima ovu situaciju u kojoj se nalaze. Dakle, treba voditi u budućnosti obzira i prema zateznim kamatama. I na kraju, da zaključim raspravu, Klub HSU-a i nezavisnih zastupnika će podržati ovaj zakonski prijedlog, vrlo jednostavno, ako, ministre, uvažite prijedlog kolege Aleksića. Najljepša vam hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Idemo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Goran Aleksić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a. Ja sam već predlagao i izmjene Ovršnog zakona, predlagao sam i izmjene Zakona o obveznim odnosima, sve te izmjene koje sam predlagao, pomogle bi ljudima koji su u ovom trenutku ovršeni i blokirani, a mislim da bi intencija ovog zakona koji se priprema, trebala biti i pomoć tim ljudima, a ne samo ovršni postupci u budućnosti. Prema tome, Ovršni zakon kako je zamišljen, nije dovoljan, ja uopće neću čak ulaziti u te neke tehničke detalje, ako je to tako predviđeno, neka tako bude, nije to problem, ima tu i dobrih stvari, nije da nema. Ali, ja ću predložiti ponovno ono što sam predlagao i prije i nadam se da ćete između dvaju čitanja to još jednom analizirati i da ćete možda nešto od toga prihvatiti. Jer to je dobro za ljude koji su sada u blokadama, a ne za one koji će tek biti blokirani. Pa kao prvo, nešto što bi trebalo vrijediti za sve, pitanje angažiranja odvjetnika. Ja sam predlagao i predložit ću ponovno, da u slučaju ako pravna osoba koja ima promet godišnje preko 3 milijuna kuna, angažira odvjetnika za pokretanje ovršnog postupka, da onda ta pravna osoba nema pravo potraživati trošak odvjetnika od ovršenika. O čemu se radi? Ne radi se o parnici, radi se o pokretanju ovršnog postupka. Radi se o troškovima odvjetnika do parnice. Znači, ukoliko bi netko tko ima, kao što je holding zagrebački, kao što je HEP, kao što je HRT, kao što je neka, bilo koja velika pravna osoba, kao što su banke, ukoliko bi ona angažirala odvjetnika za pokretanje ovršnog postupka, neka si ga sama i plati. Nedopustivo je u današnje vrijeme da pojedina odvjetnička društva zarađuju na dugovima. I da te dugove onda, da onda tu zaradu, tu njihov profit snosi ovršenik. To nema smisla. Pokretanje ovršnog postupka nije nikakav kreativni posao. Pokrenuti ovršni postupak, ja tvrdim, može srednjoškolac ako ga se pouči. To nije, za to nije potrebna nikakva fakultetska naobrazba, za to nije potreban pravosudni ispit, to može pokrenuti bilo tko tko je pismen i ima barem malo matematičke dume u sebi i zbog toga velike pravne osobe koje imaju pravne službe, neka si to pokreću same. Mislim da to nije problem tako propisati. Druga stvar, unatoč tome što sam to predlagao u Zakonu o obveznim odnosima, smatram da se to može riješiti i Ovršnim zakonom specificirati zateznu kamatu na način da kada dostigne visinu glavnice da prestane teći u ovršnom postupku. Znači, zatezna kamata koja se naplaćuje u ovršnom postupku kada dostigne veličinu glavnice duga, prestaje teći i to primijeniti retroaktivno, retroaktivnost pojedinih odredaba zakona nije zabranjena Ustavom, Ustavom je zabranjeno samo da retroaktivan bude cijeli zakon. Ako se pojedina odredba opravda da je dobra za društvo, da je dobra za kompletno gospodarstvo, za ljude, za građane onda je to moguće napraviti, što to znači? To znači npr., ja ću sad govoriti iz trbuha, nemam ja podatke kako se rade ovrhe u pojedinim slučajevima, ali to znači ako je netko u ovrsi već 20 g. zbog istog duga, što je moguće, nije nemoguće i ako je u tome postupku već platio zateznu kamatu u visini glavnice koju je dužan, da mu se onda čak i onaj višak zatezne kamate koju je platio iznad glavnice odbije od glavnice i da se dalje ta zatezna kamata ne naplaćuje, to bi bila ta retroaktivnost i time ne bi bio nitko oštećen jer to je nešto što je po meni potpuno normalna stvar i to se može napraviti. Što se tiče same odredbe o prestanku tijeka zatezne kamate nakon što ona dostigne visinu glavnice, mi već imamo odluku suda EU-a da je to dopušteno, Slovenci imaju tako to propisano i Slovenci su tražili mišljenje suda EU-a u tome i sud EU-a je odlučio da je to u redu, da se to smije tako propisati, znači nije zabranjeno tako nešto propisati. Pravo EU-a to ne zabranjuje. To ako netko zabranjuje onda smo to mi sami sebi zabranili. Prema tome, to je moguće. Dalje, redoslijed naplate dugova također koji se propisuju u biti Zakonom o obveznim odnosima, može se baš za ovršni postupak specifično za zateznu kamatu propisati u Ovršnom zakonu, na koji način? Na način da u ovršnom postupku nakon troška ne naplaćujemo zateznu kamatu nego naplaćujemo glavnicu. Kolege iz SDP-a imaju prijedlog 50%, 50% da se plaća troškova glavnice i zatezne kamate a 50% glavnice kao prva ona naplata. Moj prijedlog je drugačiji, moj prijedlog je da se prvo naplaćuje troškovi, što je normalna stvar jer ako je netko imao trošak, taj trošak mu se mora platiti, da se nakon toga naplaćuje glavnica i tek na kraju zatezna kamata i time neće biti oštećen vjerovnik, neće, zašto, zato je kad se oduzme onaj dio od glavnice koji je naplaćen, zatezna kamata do tog trenutka je tekla i nije se obrisala a dalje će teći zatezna kamata na onaj ostatak glavnice koji je ostao nakon što je otplaćen onaj jedan dio glavnice. Prema tome i dalje se zatezna kamata naplaćuje, problema nema. Ovo što sam predložio podržava Hrvatska odvjetnička komora. Dakle, imamo podršku jedne bitne institucije u RH da se to tako propiše i ne vidim razloga da se onda to tako i ne propiše. Slijedeća stvar koju želim predložiti jest da se prekine ovršni postupak odnosno zabrani ovršni postupak na nekretninama koje su opterećene dugom iz hipotekarnog kredita koji ima nepoštene ugovorne odredbe. U RH kao prvo kao prvo imamo konačnu presudu u slučaju Franak a to znači da je 125 000 ljudi ugovaralo nepoštenu i time ništetnu kamatnu stopu, nepoštenu i time ništetnu valutnu klauzulu CHF. Ukoliko netko želi ovršiti dužnika iz takvog kredita, to se ne smije dopustiti. S druge strane, do 10. siječnja 2013. banke su u 95% slučajeva u potrošačkim ugovorima ugovarale nepoštenu kamatnu stopu, kamatnu stopu koja se mijenja odlukom banke. Iako nije za sve te kredite to presuđeno u korisnom procesu jer on ima točno određeno razdoblje za koje vrijedi, ja tvrdim i znam da su banke sve do 10. siječnja ugovarale takve nepoštene kamate u gotovo svim potrošačkim kreditima i u takvim kreditima se mora spriječiti ovrha nekretnine ako do ovrhe treba doći zbog dugovanja a sve zbog toga što ima nepoštenu ugovornu odredbu. Temelj za ovo što ja govorim nije samo moja želja nego je to i presuda suda EU-a C-407/18 gdje je sud EU-a presudom C-407/18 jasno i nedvojbeno rekao da ukoliko postoje nepoštene ugovorne odredbe u nekom ugovoru, da je sud dužan prekinuti ovršni postupak na nekretnini sve dok se ne utvrdi ta nepoštenost. Prema tome, opet nam pravo EU-a da je za pravo da zaštitimo potrošače koji su oštećeni nepoštenim kreditima i koji će dodatno biti oštećeni zbog toga što će ih netko vršiti a oni nisu plaćali dugove upravo zbog toga jer su im dugovi preveliki, preveliki su zbog toga jer banke naplaćuju nešto što nisu smjele naplaćivati. Evo, ukratko je to to a ja ću između dvaju čitanja vama svoje prijedloge dostaviti, dostavit ću točno gdje bi što trebalo dodati, na koji način i ukoliko vi moje prijedloge prihvatite, ja ću podržati Ovršni zakon, ukoliko vi moje prijedloge ne prihvatite, ja neću dići ruku, neću stisnuti ovaj tu gumb za vaš zakon, evo, hvala. Hvala lijepo, imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Davora Vlaovića. onim što su oni nepošteno učinili prema hrvatskim građanima, a prilika je podržati vas u vašoj raspravi i istaknuti da imamo sad alate, a to su ove sudske presude koje ste vi spomenuli gdje je sigurno i naše pravosuđe, pa i samo ministarstvo mora odreagirati da se zaštite građani koji su kroz ovakvo nepoštene kredite odnose prevareni i da ne ostanu bez svojih nekretnina. A ujedno evo koristim priliku pitati koliko ima građana koji su već u međuvremenu na kojima je ovršena nekretnina i koji su ostali bez svoga stana ili kuće i sigurno da bi o njima trebalo razmišljati da im se to nadoknadi odnosno da im se ta nekretnina vrati. Hvala lijepo. Odgovor poštovanog zastupnika Stazića. onaj koji je kupio tu nekretninu nije kriv zato što je kupio nekretninu koju nije imao pravo kupiti u stvari zbog toga jer je nekretnina ovršena na temelju nečega što je bilo nepošteno, ali zato postoji institut naknade štete, znači takav čovjek koji je tako prošao ima pravo tužiti na temelju kolektivne presude, dobiti natrag novac koji je preplaćen, ali i dodatno i naknadu štete bi mogao tužiti i tražiti naknadu štete zbog toga što je pretrpio. ukoliko imama imalo morala onda će poštovati Direktivu 93/13 koja kaže da država može donijeti zakonsko rješenje i sustavno obeštetiti sve građane. Ja sam dobio čak i odgovor od EU komisije, taj odgovor sam proslijedio ministru Bošnjakoviću i premijeru Plenkoviću u kojem euro komisija meni daje za pravo da država smije donijeti takav zakon. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Možemo ići na slijedeću pojedinačnu raspravu, a ona će biti poštovanog zastupnika Nenada Stazića. Od kad su Feničani izumili novac, postoje i dugovi, dugovanja u novcu i tražbine i vraćanje tih tražbina i država je tu uvijek kad god je to mogla regulirati bila na strani vjerovnika, ona se brinula o tome da se drugovi vrate. Nekad su kazne bile stroge, okrutne, nekad malo blaže u povijesti, evo u svakom slučaju ova je Vlada imala dovoljno vremena da sve to prouči pa da predloži jedan dobar zakon. Koja je svrha ovrhe? Pa svakako osiguranje naplate potraživanja, to je jedina svrha i tu ovrha mora biti s jedne strane efikasna da bi to mogla osigurati, s druge strane mora biti pravedna. Tako da se svi građani nalaze u istom položaju, a u svojoj raspravi ću vam dokazati da to nije tako, da niste takva Vlada i da nismo takva država. I treća ako je to moguće, da bude osigurano dostojanstvo dužnika, da i dužnik tu bude zaštićen, pa ne samo u svome dostojanstvu nego i u ovome što je govorio kolega Aleksić od jedne nepravedne naplate, prekomjerne naplate, prekomjernog granatiranja toga dužnika. Dakle, da je svrha ovrhe da se vrati dug, ali u iznosu sedmerostruko većem jer to onda nije pravedno. A kako vi štitite dostojanstvo dužnika? Vi kažete nema deložacije iz jedine nekretnine u zimskom periodu. Pa to meni izgleda kao sprdnja, a ne zaštita dostojanstva, jer kad temperature se popnu iznad +5oC, kad malo snijeg okopni, kad Vakula najavi malo ljepše vrijeme onda ćete krenuti s tim deložacijama. Ovaj zakon služi ovrhovoditelju da se što prije naplati, a ne spašavanju blokiranih građana. E sad, to može biti tako samo zašto lagati o tome, zašto to iskreno ne reći, zašto govoriti i pisati, a gledajte mi sad štitimo blokirane građane, kad to nije tako. To tako ne mora ni biti, ali to u ovom zakonu uistinu nije tako. Koji su razmjeri toga? Trenutno je 1.932 predmeta na javnoj dražbi od toga 630 stanova i kuća. Premijer Plenković je jučer na aktualnom prijepodnevu govorio o silnim uspjesima ove Vlade oko toga kako je to jedna divna država, a bi pitao vlasnike ovih 630 nekretnina što oni misle o tome, čije su kuće, čiji su stanovi otišli na javnoj dražbi koji ostaju na cesti. Kako se o njima država brine? Evo potpredsjednik Reiner se jučer čudio da građani tako dobro žive, a to ne znaju, i to je bilo njegovo pitanje Vladi. Danas se svi s tim rugaju na portalima. Koji su razlozi ovoga dugovanja građana? Pa nisu to sve prevaranti koji su uzimali špekulativne kredite sa namjerom da ih ne vraćaju. Vjerojatno ima dijelom i takvih, ali nisu svi. Ljudi su dizali kredite u dobroj vjeri, s nadom da će ih moći otplaćivati, a onda su izgubili posao jer je došlo do tajkunizacije zemlje, njihove, njihova radna mjesta su propala, oni su dobili otkaze, nisu se više mogli zaposliti nigdje, naprosto nisu bili u stanju to vraćati, bez svoje krivnje. I kako sada da se te ljude zaštiti? Kolegica Marija Jelkovac je danas u svoj raspravi, u ime HDZ-a ovdje u ime kluba rekla, svaka se tražbina mora vratiti, e pa vidite to u Hrvatskoj nije tako, ne mora, ne mora. Vlada je nedavno malo ispod radara donijela odluku o opraštanju kredita koji su dobili hrvatski branitelj, radi se o 3.656 kredita s kamatnom stopom povlaštenom od 3% u iznosu od 319 milijuna kuna od kojih je vraćeno 2%, 2% oprošteno je znači 240 milijuna kuna. E sada jedni građani mogu, a drugi ne mogu, jednima nekretnina ide na bubanj, a drugim se to oprosti, ali onda nismo država jer tako država ne radi. Država je dužna prema svim svojim građanima zauzeti isti stav, benevolentan, manje benevolentan, stroži ili blaži, ali prema svima isti. Kada sam ovo pročitao pitao sam jeli ovo vic, jeli to neka jugoudbaška podvala, jel to srbočetnika spačka, nije. Svi mi očito živimo u kapitalizmu, branitelji žive u socijalizmu. Jer kako je to izgledalo u socijalizmu? Kamatna stopa je bila ispod inflacije, građani su digli kredite, od toga su kupili što im treba, inflacija je pojela ovu visinu kredita u odnosu na primanu plaću pa za ovrhom nije bilo ni potrebe. Radnik je tada bio svetinja za razliku od danas. Danas pada u to dužničko ropstvo jer ovo o čemu mi govorimo to je dužničko ropstvo koje bi trebalo izbjeći. To se može usporediti i sa državo, dakle i Hrvatska je i kao država tako prošla i pala u dužničko ropstvo. Jugoslavija je u listopadu '90. godine imala 16 milijardi dolara inozemnih kredita dugova odnosno 14,6 milijardi eura ako se to preračuna preko njemačkih maraka. Hrvatska ima 38,4 milijarde eura eura i vraća samo kamate, kakva glavnice. A kada vi možete vraćati samo kamate, a ne možete vratiti glavnicu vi se nikada nećete riješiti svoga duga, a to znači da ste dovedeni u dužničko ropstvo, da li kao građanin ili kao država. Ovdje su neki građani, većina građana se nalaze u tom nepovoljnom položaju kao što se nalazi i cijela naša zemlja. E sada kako to izbjeći? Ima nekoliko prijedloga, evo SDP predlaže … da se vraća 50% glavnice, 50% kamate, to bi ublažilo problem. Kolega Aleksić također ima nekoliko izvanrednih prijedloga. Na vama je hoće li ih uvažiti, a oni i jedan i drugi idu za tim da se osiguraju i vjerovnici, ali da se zaštite i dužnici koliko je to moguće napraviti. Jer gledajte, kada padnete u to dužničko ropstvo, kada ne možete, ali ne možete vraćati dug onda dolazite u poziciju koju je Krleža u svojim baladama kada kaže, „to bi negdi nekom prije bilo … da kmet nemre plaćati ak mu penez ni, samo zato to nać nikad ni“. Hvala lijepa. Vaše je izlaganje izazvalo više replika. Prva je ona poštovanog zastupnika Ivana Pernara. **Pernar, Ivan (SIP)** Uvaženi dame i gospodo, uvaženi zastupniče Stazić. Ovaj zakon ne rješava presudnu stvar, a to je da i dalje se za mizerne dugove mogu raditi ovrhe. Znači vi možete za dug od jedne kune opet pokretati ovršni postupak i opet će biti veliki ovršni troškovi. Zašto? Pa zato jer je dug mizeran i samim time kakvi god ti troškovi bili oni su višestruko veći od samog iznosa duga. Zakonodavac je to mogao riješiti na jednostavan način tako da troškovi ovrhe u iznosima do 20 kuna idu na teret ovrhovoditelja i riješen problem. Nitko više ne bi utjerivao dug od pet kuna ili jedne lipe, 30 lipa itd., ali zakonodavce evidentno nažalost da to nije briga. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Ali nisu tu kolega Pernar problem ta mala dugovanja zbog kojih možete doći u ovrhu, mislim da prvo ne bi bilo pravedno da ovrhovoditelj snosi troškove koje on nije izazvao, izazvao je neko drugi. Ali postoje veliki sistemi, uzmimo recimo HRT, ima ogromnu pravnu službu pa pokretanje ovrhe je jedan jednostavan pravni posao. Pa zar se njihovi pravnici ne mogu tome naučiti nego se iznajmljuju odvjetnički uredi koji ne rade ništa drugo, samo to vrte njihove ovrhe. To je štanca, napravi jedan prijedlog i samo mijenja ime, prezime i adresu gore. A onda ovaj dužnik zbog toga što nije platio jednu ratu od 80 kuna ili dvije rate 160 kuna kada se pokrene ta ovrha ne plaća 160 kuna, nego će morati platiti sve odvjetničke troškove, zastupanje HRT-a pred sudom i to najednom naraste tri puta. Ali zašto da naraste tri puta, kada je ovaj dužan samo 80 kuna. Pa dobro nek se na to stave nekakvi troškovi HRT-a te službe, iako on to plaća i kroz pristojbu. To i ja plaćam i njihovu pravnu službu, i vi, svatko tko plaća pristojbu. Pa da to oni rade pa onda da je ta naknada 20 kuna ne bi nitko ništa govorio. Ali ovo je nepravedno, ovo je duboko nepravedno. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Marije Jelkovac. Izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Stazić, ja znam da vi ne volite pretjerano hrvatske branitelja, ali kada god su u pitanju prava hrvatskih branitelja i povlastice koje oni ostvaruju vi im to jako zamjerate pri tom zaboravljate da ovdje sjedite na račun onoga što su izborili hrvatski branitelji. A isto tako zaboravljate da je ova Vlada otpisala dugove našim građanima u iznosu ukupnom oko preko milijarde kuna, tako da to je napravila izmjenom zakona ova Vlada u prošloj godini. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Nema nikakve potreba da me vrijeđate. Nosilac sam spomenice Domovinskog rata i medalje „Bljesak“, toliko za vašu informaciju. Prema tome ovo je vaša insinuacija oko toga da ja nekoga volim ili nekoga ne volim su ne samo nepotrebne nego i ne inteligentne. Je, deblokirani su neki građani to je točno, trećina njih je ponovno upala u blokadu što znači da je mjera bila loša, loše pripremljena i još lošije provedena. Povredu Poslovnika digla je poštovana zastupnica Jelkovac. U čemu je povrijeđen poslovnik? **Jelkovac, Marija (HDZ)** Povrijeđen je članak 238. kolega je mene prozvao da sam ne inteligentna, znači da me vrijeđa, ja njega nisam ničim uvrijedila. Hvala. Da, točno je da nije primjereno tako međusobno razgovarati. Ja naravno ne želim zaoštravati situaciju, ne želim davati opomene ako to nije nužno potrebno ali vas molim da se držimo temeljnih principa pristojnosti u komunikaciji. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Stazić, vi ste u svojoj raspravi ispravno spomenuli da nažalost u našoj zemlji nismo svi ravnopravno i dali ste jedan primjer otpisa dugova Vlade iz ove godine u iznosu 700 milijuna kuna ali niste baš dobro razložili. Vi ste rekli da je jednim dijelom otpis bio prema braniteljima ali puno većim dijelom je bio otpis vezan za 660 milijuna kuna iz Fonda za razvoj i zapošljavanje koje je eksplozijom kreditiranja od 2004. na dalje u ono famozno Sanaderovo doba iskreditirao stotine i stotine HDZ-ovaca, imate o tome masu članaka po internetu i podataka tko je sve dobio kredite i s kime su ti ljudi povezani koji su također u toj nažalost aktivnosti otpisani. 60 milijuna kuna je Vlada otpisala ove godine kredita koje je podijeljeno u zlatno Sanaderovo doba. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Stazića. **Stazić, koje je članstvo tih ljudi koji su dobili te kredite, jesu li to sve HDZ-ovci ili ne, ali s obzirom da se radilo po poštenju na glasu poznatoj Sanaderovoj Vladi sklon sam vam vjerovati. A sada nešto još i o ovim kreditima branitelja. 2% je vraćeno, što znači 2% je poštenih ljudi bilo tu koji su to vratili. Toliko da kolegica Jelkovac shvati da ne mislim da su svi tu nepošteni branitelji. Ne, ne, meni je tih 2% žao, oni su ispali naivni, ispali su glupavi prema ovima koji nisu vraćali. Gospodine Staziću možda ste dobili spomenicu ali ona je vjerojatno iz '45. od .../Govornik se ne razumije./... koji je povratkom sa ratišta dobio 4.-sobni stan u Draškovićevoj na 4. katu što branitelji nisu mogli dobiti nego su dobili mizerne kredite za samozapošljavanje kada su se vratili sa ratišta od nekih 20-ak tisuća maraka. A kukuriku koalicija kada je došla na vlast je supruzi od vašeg premijera Milanovića dala 2 milijuna kuna kredita iz HBOR-a za otvaranje autopraonice a kredit je kasnije preuzeo HBOR, to je bio vaš način na koji ste vi udomljavali, uhljebljivali, zbrinjavali svoj pošteni kadar. A nemojte dirati u hrvatske branitelje, dok postoji jedan ovdje taj će vam odgovoriti na adekvatan i primjeren način što vas ide, sram vas bilo. Odgovor poštovanog zastupnika Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Što se tiče vaših navoda o mojoj obitelji, oni su netočni, lažni, tome se ja od vas ne čudim. Ja se tome od vas ne čudim, meni je to sasvim prirodno da vi lažete, lažete, vi ste čovjek takvoga kola. Što se tiče ovog drugog, za kolegu Milanovića, stvarno ne znam, vjerujem, ako ste slagali ovo da ste slagali i o njemu. Poštovani zastupnik Maras je digao povredu Poslovnika. Što je povrijeđeno u Poslovniku?

Kolega Maras, dakle kao prvo, neistine se tu govore stalno, svaki dan i zbog neistina a niti sukladno Poslovniku ne namjeravam nikog kazniti ali vama dajem opomenu zbog vaših riječi koje ste vi rekli kojima ste uvrijedili kolegu Culeja. Prema tome, imate opomenu. Sljedeća replika je poštovano zastupnika Tomislava Žagara. Kolega Culej dobivate opomenu.

a riječ je o pravednosti. Evo reći ću i jedan podatak da doprinesem ovoj raspravi. Gradu Orahovica je oprošten dug u iznosu od ukupno 23 milijuna kuna, Virovitičko-podravskoj županiji u iznosu od 105 milijuna kuna. Iako je Državno odvjetništvo govorilo da je to političko pitanje ministarstvo je u to vrijeme govorilo da je to pravno pitanje. Međutim, ipak se na kraju ispostavilo da je to političko pitanje jer se i tadašnji ministar Tolušić hvalio, svi su lokalni portali to objavili i zahvalio se Vladi kako je oprostila dugove. Dakle iako je ovdje riječ o jedinicama lokalne samouprave, premda su i one bile jamci nekome, iako je dakle riječ o jedinicama lokalne samouprave dolazimo u situaciju da se nekome dugovi opraštaju a nekome ne. I onda naravno da građani s pravom pitanju zašto se i njima ne mogu oprostiti dugovi. I pokazuje, ovakve odluke pokazuju da je to isključivo politička odluka.

Da vide da HDZ-ovskom gradonačelniku, županu će se oprostiti njegovo neznanje u upravljanju ili gradom ili županijom, stvaranje dugova bahaćenje, možda i krađa, ne znam, stvorio je dugove, njemu će se oprostiti, drugoj jedinici lokalne samouprave se to neće napravit, građaninu se neće, njega će se istjerati iz stana, izbacit će ga se, doduše ne na snijeg, ne u zimskim uvjetima, ali već s proljeća on ide van, a župan ili HDZ-ovski gradonačelnik ostaju na svojoj funkciji i dalje da mogu pljačkati i radit šta hoće. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sad ćemo prijeć na slijedeću pojedinačnu raspravu, a ona je poštovanog zastupnika Damjana Vucelića, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre i suradnici, poštovani kolege i kolegice, od početka postojanja Živog zida do danas broj blokiranih se udvostručio. Kada smo upozoravali na kriminalni Ovršni zakon rekli ste da lažemo, a do danas nikad više siromašnih, blokiranih i ovršenih građana. Čak i kada se dogodi da broj blokiranih građana slučajno malo padne uvjeravam vas da je ukupan dug uvijek već i raste, stalno raste. To je problem koji nikakav vaš prijedlog tj. vaš Ovršni zakon ne može riješiti, biti će u budućnosti još i gore. Svi ste ovdje u HS bili na vlasti, sve stranke i niste ništa napravili, i jedni i drugi se svađate, a oni koji glume oporbu oni se pretvaraju da žele nešto napraviti. Shvaćate li vi zašto vi uopće sjedite u HS? Tu ste da zastupate građane, a ne interese banaka, interese odvjetničkih društava, interese Agencija za naplatu potraživanja, interese svoje vlastite. Jedino je do sada Živi zid predao prijedlog zakona protiv Agencija za naplatu potraživanja. Odbili ste ga. Umjesto naroda izabrali ste eos matrixe i B2 kapitale. Vi ste ovdje u HS zbog ljudi s kojima ste izgleda davno izgubili bilo kakav kontakt. Sa običnim ljudima niste nikad razgovarali, sa umirovljenicima, sa roditeljima, sa radnicima. Živite u svojim balonima. Morate shvatiti da svaka odluka donosi samo jad i bijedu. Život dostojanstven čovjeka može se danas još samo na papiru vidjeti. Koliko su vaše odluke razorile obitelji? Koliko ljudi se iselilo? Koliko ljudi je od stresa obolilo i na posljetku od tog stresa i preminulo? Koliko ljudi je diglo ruku na sebe? Sjetite se mojih riječi kada idete spavati ako imate savjesti. Vi ste ovdje zbog ljudi, mi iz Živog zida smo branili ljude koji su se zbog vaših zakona htjeli bacati sa krovova, branili smo ih, branimo ih i branit ćemo ih. Rezultat vašeg rada su 4 Ovršna zakona, još 20-tak izmjena i dopuna zakona. Šta se promijenilo? Zašto čovjek ne može otplaćivati kredit? Zašto čovjek ne može platit račun? Zašto je dobio otkaz ili ne može naći posao? Zašto je zarobljen do kraja svog života u dužničkom ropstvu, u dugu i blokiran? A ono šta sam rekao ministru odnosi se na sve vas ovdje danas u HS, vi da radite za narod, RH ne bi ostala bez naroda. Ovo su vam činjenice i rezultati vašeg rada. Ja ću vam sad pročitati pisma koja smo dobili od građana. Ovo pismo je Živi zid primio od g. Tončija. Poštovani, pošto svi lažu, petljaju, a ja ne radim, imam socijalnu pomoć 600,00 kn mjesečno, žena radi sezonski, sin je u srednjoj školi, uzeo sam dva kredita i plaćao ih dok nisam ostao bez posla. Imam dva stenta u srcu, jedan stent u nozi, bajpas i dvije premosnice, nemam prostate i mjehura, onkološki sam bolesnik. g. Vlaho piše, poštovanje, imao sam ovrhu od strane onih mafijaša i lihvara eos matrixa zbog telekoma, ovrhu sam platio u cijelosti prije godinu dana, imam njihov meil kako je dugovanje podmireno u cijelosti i skinuli su me s računa. Danas mi je došlo poštom kako im dugujem još 2.600,00 kn od tog predmeta i opet prijete ovrhom. Isplati li se tužit ovu mafiju ili platit to? Evo, pazite, ovo se ljudi pitaju. g. Borislav piše, dobio sam ovrhu od Hanžekovićevog ureda zbog RTV pristojbe koja je glasila na moju pokojnu majku, bio sam jedini nasljednik i ovrha iznosi 2.500,00 žalio sam se sudu u mjestu i višem sudu gdje sam dobio odbijenicu spora. A znate što sam naslijedio? 3,77 kn. Pismo od g. Hrvoja, mlada smo obitelj i zbog gole sječe šume od strane Hrvatskih šuma, kuća je zbog klizišta već drugo vrijeme nesigurna za život i samo čekamo kada će se urušiti, a imamo dvoje malodobne djece koja žive u toj kući. Jučer smo dobili otkaz ugovora o kreditu na kuću odnosno ovrhu na cijeli iznos kredita koji nismo plaćali jer je ustanovljeno ispitivanjem da je za klizište odgovoran krivac Hrvatske šume. Pitanje, da li sada slijedi deložacija? Evo gospodo, ovo su samo neka od pitanja koja svakodnevno dobivamo, ovo je pravi primjer rada. Mi smatramo da se ovim zakonom ako ostane ovakav neće ništa riješiti. Ovi oprosti dugova koje ste imali, do sada dva koja su bila u zgodno vrijeme isto, također ništa ne pomaže. Već su danas kolege ovdje rekli da se opet velik broj tih istih ljudi ponovno nađe na listi blokiranih, znači ništa, ništa ne pomaže. Ovo šta ste sad napravili tu, a šta kolege prigovaraju sa pravom da se prvo treba skidati glavnica, a zatim kamate ili kao kolega Aleksić koji kaže prvo troškove, pa kamate, to je ustvari pravi način kako ćete se riješiti ovršenih. Vi morate shvatiti da su ovi dugovi nenaplativi, vi nikad nećete naplatit ove dugove, pa nemate otkuda, nemaju ljudi otkud da vam to platiti. Ovaj način, ovaj model bi pružio neku nadu, neko svjetlo tim ljudima, a ne da doživotno budu robovi, a ono što je najgore potičete i rad na crno. Svaki čovjek koji ima takav dug on vam se neće zaposlit negdje i neće dopustit da mu se skida četvrtina plaće. Zašto? Zato što neće imat za život dovoljno. Takav čovjek će vam raditi do kraja života na crno, nikad ne znajući dal će sutra dobiti otkaz, ali mora tako radit, a šta kad dođe u mirovinu, pa ništa mu neće imat od mirovine. Znači vi radite jedan dugoročan problem ovime, dugoročan, ovo se nikad neće riješiti, dok vi to ne shvatite neće bit nikakvog napretka, ovršenih će biti sve više i više, sad ste kratkoročno skinuli malo, oni će se opet povećati. A i ono što sam rekao na početku, dug se stalno povećava, vi možete smanjiti broj blokiranih za neku svotu, ali dug stalno raste, to je jedan balon, morat ćete si razmisliti kako, kako to riješit, evo hvala vam puno. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Aleksića, izvolite. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem. Kolega Vuceliću, pošto ste vjerojatno često u kontaktu s ljudima kojima prijeti ovrha nekretnine, ja vas sada s ovog mjesta upućujem na to da uzmete nekog pravnog stručnjaka da on provjeri situaciju sa sudom EU-a na način da pronađu presudu suda EU-a C-407/18, ta presuda suda EU-a C-407/18 onemogućuje ovrhu nekretnine ukoliko je kredit ugovoren s nepoštenim ugovornim odredbama. Svi Ugovori o kreditu, svi ugovoreni prije 10. siječnja 2013.g. imaju ugovorenu nepoštenu kamatnu stopu i sud EU-a zabranjuje ovrhu nekretnina koje dolaze iz takvih kredita, zabranjuje. Prema tome, to je za nas Bog i batina, oni su jači od Ustavnog suda. Hvala. **Vucelić, Damjan (Živi zid)** Kolega Aleksić, hvala vam na savjetu, ja bi još samo htio napomenuti da je Živi zid predao svoj Ovršni zakon, svoj prijedlog Ovršnog zakona kojeg ste nam naravno odbili. Mi bismo tim zakonom i riješili problem ovršenih i blokiranih, ali evo nekome nije u interesu da se taj da se taj prijedlog zakona stavi na snagu. A zašto? Naravno zato što se čuvaju interesi od Agencija za naplatu potraživanja, interesi javnih bilježnika, interesi odvjetnika, interesi FINA-e. Znači, dok mi kao ovdje u HS ljudi ne shvatimo da sve dok nećemo radit za narod da neće bit boljitka nažalost ništa, on nije jedini zakon koji radite protivno narodu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovane zastupnice Snježane Sabolek. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima, poštovani zastupnici i zastupnice. Nažalost, novi Ovršni zakon ne rješava probleme trenutno 260 000 blokiranih građana koji sa enormnim troškovima i dalje ostaju blokirani. Od 2011.g. od kada je Živi zid ozbiljno stupio na političku scenu do sada ostvarile su se sve naše sumnje na koje smo naravno upozoravali. Od 160 000 blokiranih došli ste na 260 000. Da vas doista zanima kako pomoći građanima usvojili bi naš zakon koji je bio rađen naravno na terenu sa ljudima iz prve ruke. Da vas doista zanimalo kako žive građani ne bi taj vaš zakon već bezbroj puta mijenjali. Zašto ga stalno izmjenjujete ako je toliko dobar? Zašto? Bili ste na vlasti i jedni i drugi i ništa se po tom pitanju nije riješilo, to ne govorimo mi, to govore brojke i vapaji roditelja, majki, ljudi, djece koji se nama u Živom zidu svakodnevno nažalost javljaju. Pitam vas kome ste konkretno pomogli? Evo ja ću vam reći, prestanite pogodovati ovršnim šerifima i podobnim odvjetnicima i javnim bilježnicima. Živi zid je podijelio 1000 donacija samohranim roditeljima u gotovini od 500,00 kn. Zašto? Jel nemaju za osnovne potrebe, neke od njih doslovno nemaju što jesti, 500 komada školskih torbi, 15-tak obitelji sa djecom osigurali smo ljetovanje na moru jer neki od njih nikada nisu bili na moru, možete to zamisliti da neki od njih nikada nisu vidjeli more, to su samo neka humana djela nas iz Živog zida. Pitam vas ponovo što točno ste sa toliko zastupnika koliko imate konkretno učinili za svoje građane, a da nisu i ne moraju biti vaši članovi? Kako smo i mi poznati kao i aktivisti i na terenu sa ljudima, prenijet ću vam neke od vapaja tih ljudi. Gđa. Gabrijela kaže, kako je moguće da ovrha uzme dječju invalidninu, treba li od invalida uzimati i da li je to dijete od godinu i pol dana išta dužno? Nemam sama koga moliti za pomoć jer ovo vodi samo na iseljavanje. Zatim gđa. Nada kaže, pisala sam vam nekoliko puta, podržavam vaš rad u HS jer pričate o problemima malih, običnih ljudi, zovem se Nada, umirovljenik sam, blokirana, suprug mi je preminuo ove godine, ona kaže kada političari pogriješe nikome ništa, zadnji primjeri ministra, a sjećam se riječi ministra Tolušića kada kaže pogriješio sam, a kada mi pogriješimo stupaju blokade, ovrhe, kazne i sto puta više. Predsjednica ne da nije lupila šakom od stol, nego nije ništa napravila osim što se fotografirala. Najbolje je kada premijer i političari kažu takav je zakon. Tko donosi takve zakone? Mijenjajte ih. Premijer kaže da može što hoće, istina je, znači da može pomoći al ne želi. Zna li itko od njih kako je biti godinama pod blokadom, buditi se i lijegati s istim pitanjem kako dalje? Nismo mi bili neodgovorni, nismo kupovali automobile, vikendice, putovali po svijetu, nismo uzimali tuđe ništa, suprug je plaćao tuđe kredite, kao jamac za pogrešno parkiranje platili smo agenciji 5.600,00 kn niz nesretnih i nespretnih okolnosti se redao jedan za drugim, imam kuću 72m2, mirovinu 3.000,00 kn, blokirana sam pa dobijem 2.300,00 kn, kada platim neke obaveze ostane mi 600,00 kn za život, nikada nismo poricali naše dugove, nismo sjedili i čekali da nam netko riješi, obišli smo bezbroj adresa, zvali i pisali, pisala sam i Ministarstvu pravosuđa, odgovorili su ono što se može pročitati na svim portalima o obrazovnom stečaju koji mene naravno ne zanima. Želim to riješiti i u miru žalovati za suprugom, pa ove užasno teške dane učiniti barem podnošljivijim. Hvala na utrošenom vremenu i molim vas za pomoć. Zatim gđa. Anica nam piše, pita nas, možete nam pomoći, majka sam školaraca, škola ubrzo počinje, a ja ne mogu pomoći svojoj djeci jer nemam za radne bilježnice, nemam ni za školski pribor, primanja su nam mala, dječji doplatak i suprug prima 1.400,00 kn trajna prava branitelja. Naravno da je Živi zid pomogao i ovim ljudima. To su teške situacije, a vi se igrate sudbinama ovih i sličnih ljudi. Pitam vas koje socijalne mjere ste poduzeli da se ne dešavaju ovakve stvari? Kako je moja politika humanizam i ništa osim toga ne mogu ne spomenuti da se s ovakvim slučajevima susrećem svakodnevno, jako dobro znam kako ti ljudi žive, nagledala sam se mučnih deložacija staraca, djece koja žive u nehumanim uvjetima i uvjeravam vas da ovo zbilja nije više stvar pojedinca, nego svih nas i ne možemo glavu okretati pred takvim problemima. Obzirom da načelo jednakosti pred zakonom nije jamstvo pravednosti stoga mi u ovom HS trebamo ukazati da se mora uvažavati socijalni i zdravstveni status građana, a oni koji su u nepovoljnijem položaju bilo zbog bolesti ili socijalnih situacija moraju imati pred zakonom određene određene povlastice na račun i načelu solidarnosti. Ova sabornica bi trebala biti primjer gdje se neće zastupati sitni ili možda čak i veliki politički interesi, već uvijek samo interesi građana. No, nažalost brojke ne pokazuju tako. Osam godina od 160 000 ovršenih i blokiranih brojka je narasla na 260. I dalje nas pokušavate uvjeriti da će sad napokon biti bolje. Netko je ovdje danas spomenuo vatrogasne mjere, no nažalost nisu to ni vatrogasne mjere, znamo svi da su vatrogasci jako vrijedni ljudi i da gase požar. Ovo je pokušaj stavljanja flastera na radnu iz koje dugo šikti krv na sve strane. Hvala vam. Slijedeća pojedinačna rasprava biti će ona poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Hvala vam lijepo g. potpredsjedniče. Nakon ovih potresnih svjedočanstava šta je gđa. Sabolek ovdje čitala i ovakvih priča ima na tisuće. Znači, nisu ovo pojedinačni slučajevi, niti se bilo što po tom pitanju u RH popravilo, niti se popravlja. Nažalost, naša domovina je u mnogim slučajevima ogledni primjer nepravde jednog dijela ljudi koji vrlo teško žive i koji dolaze iz godine u godinu u sve probleme, a s druge strane onih povlaštenih elite koji žive bez ikakvih problema i bez ikakvih briga, pa i kad padnu u problem sa zakonom, dugom, uvijek se nađe netko tko se za njih pobrine. Maloprije je govorio nešto o tome kolega Stazić gdje je pokazao primjer od 700 milijuna kuna kako je jednostavno Vlada obrisala te dugove koje smo na neki način svi građani RH uplatili iz državnog proračuna pojedinim firmama povezanih sa moćnicima koji su djelovali od 2004., najviše do 2011.g. u Sanaderovo doba, a sa druge strane stotine tisuća naših sugrađana ne dobiva gotovo pa nikakvu pomoć. I sjećam se evo nije bilo to tako davno, ali prije godinu dana su bile nevjerojatne najave o magičnim rješenjima Vlade g. Plenkovića koja je rekla da će riješiti problem blokiranih u RH, da Vlada otpisuje puste milijarde, da će osloboditi ljude, da će biti puno manje blokiranih i puno manje ljudi koji su u problemu. Za godinu dana kao da se ništa nije desilo, znači taj sitni, minimalni korak šta je Vlada napravila je defakto obrisan u manje od godinu dana i opet smo u problemu u kojem smo bili što se tiče blokiranih i tada. Preko 260 000 ljudi je u ovom trenutku blokirano, najviše koristi od tog procesa nemaju čak ni oni kojima kojima su dužni ljudi, a da ne govorim da se ljudima pomaže da se riješe tog duga odnosno da im se omogući da funkcioniraju, najviše koristi od toga imaju oni posrednici ili određena odvjetnička društva ili oni koji otkupljuju te dugove itd. itd. I dok god ne riješimo taj problem da je moguće da se prilikom otkupa duga recimo pokuša omogućiti osobi koja je dužna a ne može plaćati i banka ili netko treći, teleoperater, bilo tko, vidi da neće naplatiti svoj dug i dok uvijek ima mogućnost prije prodati taj dug za 50, 20 ili 30% nekome drugome, a ne otpisati dio tog duga onome koji je stvarno dužan, imat ćemo to da oni koji su posrednici na kraju zarađuju od tog cijelog procesa najviše i tjeraju ljude defakto da nekada i doživotno budu u tom kolu jer kada si dužan onda slijede i drugi troškovi i nikako da se izvučeš iz tog cijelog procesa. Takva rješenja treba tražiti i nešto o tome je govorio i kolega Peđa Grbin odnosno ovaj zakon ne omogućava ljudima sigurnost da će biti u boljoj situaciji nakon njegovog donošenja i kao što je on rekao ne rješava problem nego traže neku sredinu koja se u pravilu ne može naći i na kraju opet imamo situaciju da ljudi iz svojih postojećih teških situacija ne mogu izaći 260 000 ljudi neke su stranke vrlo vješto koristile te ljude u predizbornim kampanjama, čak su i predsjednica, predsjednice odnosno gospođa predsjednica Udruge blokiranih bila na listi HDZ-a za vrijeme Karamarka, to je bilo prije nekih 4.g., čini mi se da je gospođa iz Rijeke, bili su vrlo glasni, obećavali, nudili, zajednički nastupali na izborima, a na kraju se nije desilo ništa odnosno problem je čak i veći nego šta je bio tada, čak i veći nego šta je bio tada. Neka rješenja, to sam rekao maloprije su mi na granici bizarnosti, kaže ne može se provoditi ovrha za vrijeme zimskog perioda, znači to je poruka ljudima da selimo vas na cestu, pa evo mi smo kao zakonodavac toliko velikodušni i dobri da ipak nećemo kada je hladnije vrijeme to dopustit da se radi, nego pričekajte do proljeća, pa onda možete na klupicu u parku ili ispod mosta negdje naći svoje skrovište. Znači nije poanta toga da nekoga zaštitimo 2-3 mjeseca, nego je poanta da se nađe ljudima rješenje da se iz svoje nekretnine i taj prijedlog je dobro da egzistira i da ćemo ga svi podržati zbog malog duga ne može nekoga ovršiti i iseliti jer vjerujte mi nekim potezima koje je napravila Vlada broj ovršenih će iz godine u godinu rasti. Sad ću vam reći jedan primjer koji obuhvaća preko 3000 obitelji u RH koje u ovom trenutku, u ovom trenutku ne mogu plaćati namete koje im je nametnula HDZ-ova Vlada. Radi se o zaštićenim najmoprimcima gdje Vlada na poticaj vjerojatno manjinskog partnera u Vladi HNS-a preko Ministarstva graditeljstva napravila jedan nevjerojatno nepošten zakon gdje ljude koji su se ne svojom krivicom 90-tih našli u stanovima koji su u postupku povratka morali biti vraćeni njihovim vlasnicima, doveli su ih u poziciju da u ovom trenutku neće imati za godinu dvije, a možda neki ni danas, krov nad glavom, nego će biti ovršeni i tjerani iz svojih, do jučer svojih nekretnina, defakto svojih nekretnina jer su bili u istoj situaciji kao i svi ostali 90-tih jer su živjeli u društvenom vlasništvu i nisu krivi što su bili baš u tim nekretninama, a ne u nekim drugim koje su svi ostali mogli otkupiti. I umjesto da država nađe rješenje da omogući ljudima da budu u istom statusu kao što su bili i svi ostali građani RH, a da obešteti one kojima je ta imovina eventualno prije 70 ili i više godina ili nešto manje godina, pardon, bila oduzeta, ne država inzistira da iscrpljivanje, većim troškovima pokuša te građane gurnuti na cestu i staviti im teret oko vrata i na neki način učiniti ih bez krova nad glavom u vrlo često njihovoj starijoj životnoj dobi, znači pred kraj njihovih života. Znači u ovom trenutku nas gleda sigurno, vjerujte mi, na tisuće zaštićenih najmoprimaca koji sad razmišljaju kako da plate duplo veću stanarinu koju im je nametnula Vlada RH u odnosu na ono što su plaćali do prije nekoliko mjeseci. Kako da plate? Neće platit. Sutra će bit oni ovršeni, sutra će njih natjeravati na sudove i tjerati ih iz nekretnina u koje su ulagali i održavali i sa njima raspolagali gotovo cijeli svoj život. Kažem, radi se već o 70 i više negdje, u nekim situacijama i više i više godina. A koristi iz te situacije dosta često će imati oni prekupci koji su 90-tih kada to pitanje nije bilo riješeno za sitne novce ili možda čak i kasnije kupovali te nekretnine i na kraju krajeva sad će ostvariti ekstra profit. Znači ono što želim reći, mi moramo davati konačna rješenja, moramo omogućiti ljudima da se pokušaju riješiti tog problema i nevjerojatno je da RH koja ima problem sa zapošljavanjem, znači vrlo često kada gledate u nekim gradovima ne možete naći nekog da ga zaposlite, ne možete nać nekog da ga zaposlite, umjesto da pokušamo tim ljudima omogućiti da legalno se zaposle, da im ne ide ovrha odmah na plaću, da im se blokada ukine, da se nađe neko rješenje, mi to rješenje ne nalazimo i to je evidentno jer inače bi bilo, jer blokiranih, oni su konstanta, oni su čak i u nekim situacijama i ima ih i više nego što ih je to bilo u proteklom razdoblju. Znači, s obzirom da je ovo prvo prvo čitanje ja se nadam da će evo neke stvari biti riješene, da ćemo moć napraviti određeni iskorak. Ljudi koji su u udruzi, evo tu je i čitao sam njihove prijedloge, danas su ih oni dijelili ispred HS, treba ih podržati, treba iskreno, a ne samo pred izbore kao što je to dosta često slučaj, evo danas vidimo da je premijer Plenković konačno progledao i oko Zakona „67 je previše“, sad ćemo sve znači prihvatiti, mislim Vlada će sve prihvatiti, ali samo dok prođu izbori, nakon izbora se sve stvari nažalost vrlo brzo zaborave. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani g. ministre sa suradnicima, a posebno pozdravljam vas poštovani građani koji nas pratite preko medija, nadam se da ovo puštaju i da me neće prekinut. Ovo je 26-ti pokušaj donošenja pravednog Ovršnog zakona, 25 puta su prethodne političke elite od uspostave hrvatske države do danas nudile lažnu nadu hrvatskim građanima, vama koji ste blokirani, koji ste pred ovrhom i to je ostala samo lažna nada i ovaj 26-ti put unatoč naporima vašeg tima g. ministre iz kojeg su očito oni koji su bili najzainteresiraniji kao što je ovdje rečeno, izašli isto će ostati lažna nada. Ovaj Ovršni zakon nažalost neće ništa promijeniti, broj blokiranih će se povećavati, a posebno će se povećavati ukupan iznos dugovanja. To je jasna matematika. I odmah da kažem, mogu političke strukture koje su dosad vodile RH 30-ti put, al ja sam uvjeren da neće dragi građani, da im nećete više dat tu priliku, da pokušaju ponovo nikad to ne bi riješili. Koje je jedino rješenje za vas dragi građani, za sve nas? Ma jedino novi ljudi, ljudi koji imaju znanje, ljudi koji nisu žetončići, ljudi koji nisu interesno vezani za određene skupine i prije svega pošteniji ljudi i koji imaju znanje i hrabrost, e te čeka RH. Ali dragi građani, ako vi mislite da je nas nekoliko ovdje u HS dovoljno da riješi ovaj krvavo teški problem, a da vi ne izađete na izbore, da 45% građana ne izlazi na izbore, pa mi ovdje ne možemo ništa napravit. Pa vidite, ja ovdje govorim iz zadnje klupe već dvije, dvije i po godine, zašto, jer nisam htio ući u nečiju koaliciju, bit nečiji žetončić, pa da dođem u prvi red i da govorim za glavnom govornicom. Vidite, ja se borim za vas, za građane iz zadnje klupe odavde i borit ću se do kraja ako treba, do novih izbora, meni to ne smeta. Ali vas pozivam učinite taj napor, izađite na izbore da konačno počistimo s političke scene one koji porobljavaju hrvatsko društvo. Dugovi su postali najopasniji problem u svijetu, a ne samo u RH jer svijet pliva na oceanu dugova. Odmah da kažem u ime Stranke promijenimo Hrvatsku, pošteni dug se mora, treba i mora vratiti od kako je svijeta i vijeka tako je, ali nepošteni dug se ne treba i ne mora vratit. Koji je to nepošteni dug? Onaj koji je nastao na temelju nepoštenih odredbi. Pa koje to mogu biti nepoštene odredbe u ugovoru koje dvije strane stavljaju u neravnopravan položaj? Pa to može biti pitanje zatezne kamate, valutne klauzule, redovnih kamata itd. itd. Mi smo već vidjeli u slučaju Franak što je proizvela valutna klauzula, to je sredstvo za masovno uništenje građana. Ja ću danas govoriti kao stručnjak o problemu zatezne kamate, pa imate g. ministre pošto vodite taj tim, imate priliku za drugo čitanje, uvrstite to, pa napravite nešto da vas narod pamti, a ne da vas pamti po tome što ste već prije godinu dana govorili da RH ima jedan od najboljih Ovršnih zakona u svijetu, mislim. O čemu se ovdje nadalje radi? Neću pretjerati ako kažem, ako je se proteklih tjedana govorilo o hibridnom ratovanju protiv RH, da je ovo pitanje financija i dugova u RH hibridni oblik ratovanja protiv RH i hrvatskih građana jer su dugovi, krediti, financijska oligarhija, oni proizvode te nove proizvode za masovno uništavanje građana, porobljavanje i to je taj rat, nitko ne vidi tko puca, a mnogi ginu, mnogi bježe iz zemlje. Više je pobjeglo iz RH građana preko 300-400 000 građana zbog dugova koje ne mogu vraćati, nego od dušmanske puške za vrijeme rata, svi mi to dobro znamo. Ali gospodo iz SDP-a vi se zovete socijaldemokratska partija, pa vi ste, u vašem mandatu od 2011.-2015. donijeli Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, vi ste amenovali ovaj način obračuna zatezne kamate. Dragi građani, vidim da neki i dalje nasjedaju, pa daju podršku i toj stranci jer misle da su se nešto opametili, pa da će oni sada napraviti sad, da su to drugi ljudi. Ma isti su to ljudi. Ponavljam, u njihovom mandatu usvojen je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. A šta je tamo važno reć? Pa tamo je važno reć da su oni amenovali način izračuna zateznih kamata koje su nemoralne, nepoštene, koje strahovito podižu dugove svih građana, a sad ću objasniti o čemu se radi. Vidite, zatezna kamata u RH iznosila je jedno vrijeme 30%, poslije je spuštena na 20%, 18, 12 itd., danas ona iznosi 6,3% za građane i 8,3% za poduzeća. U čemu je problem i zašto je zatezna kamata temeljni problem blokiranih i ovršenika? Pa zato što ona progresivno povećava dugove. Zamislite čovjeka koji je imao redovitu kamatu od 7% i nije mogao vratiti taj kredit, a onda su mu se na to natovarila zatezna kamata od 10% ili od danas 6%. Proteklih godina od 2008.g. do danas nikada u povijesti nisu bile tako niže kamatne stope, međutim, unatoč tome zateznu kamatu je pravna struka u RH, od Vrhovnog suda do Ustavnog suda ona ju je također amenovala, prihvatila kao takvu nepravednu. Pozivan pravnu struku, Vrhovni sud, Ustavni sud da preispita i poništi u Zakonu o obveznim odnosima i o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ovakav način određivanja zatezne kamate. Do 2015. godine zateznu kamatu određivala HNB na temelju kamate koju ona nikada u 20 godina nije realno koristila. Zašto ste je unijeli u zakon? Unijeli ste nešto kao temelj što se nije koristilo. Nema drugog odgovora nego taj da ste namjerno pogodovali ovršnoj mafiji da eskontna stopa narodne banke služi za što bolje isisavanje novca od strane građane. To je taj ekonomski terorizam, financijski terorizam koji se provodi protiv Hrvatske i građana Hrvatske. Što treba napraviti, što mi predlažemo iz stranke Promijenimo Hrvatsku, mi uočavamo problem, seciramo ga žestoko ali šaljemo i prijedloge rješenja. Koji su naši prijedlozi da možete poslušati. Naši prijedlozi u novom Ovršnom zaknou su da svaka stranka plaća, snosi troškove ovršnog postupka, to bi odmah za 70% smanjilo broj ovršnih postupaka. Isključiti javne bilježnike, to ste napravili, to je dobro. Automatizirali ste proces i to je dobro ali nije suštinsko. Daklje, poništiti dugove sve gospodine ministre koji proizilaze iz dosadašnjih zateznih kamata. Zašto? Jer su nepošteno određivane i mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku podnijeti ćemo, pokrenuti ćemo prijedlog zakona da se donese, da se ponište sve zatezne kamate i dugovi koji su tako nastali jer su nepošteni. U tom smislu, ukinuti i dozvolu rada sadašnjim agencijama za utjerivanje dugova ali i da se kod otkupa dugova od banaka prioritet da, prvenstvo da dužnicima. Mogao bih o ovome još pričati, međutim, šaljem poruku. Poštovani građani, nitko od dosadašnjih političkih struktura neće riješiti, samo novi ljudi, nove stranke, novi ljudi, pošteniji, stručniji i oni uistinu koji će voditi računa o interesima građana. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Imate dvije replike. Prvu repliku ima gospodin Pernar. Uvaženi zastupniče Lovrinović, rekli ste da se pošten dug mora vratiti, međutim, monetaran sustav je nepošten. On je stvoren na način da generira dug koji je tehnički neotplativ. Vi sami znate da je na svijetu veći dug nego što postoji novaca, da su sve države dužne svijeta ali da nisu dužne jedne drugima već da privatni entiteti koji su se stavili, odnosno nametnuli kao posrednici između središnjih banaka i država su zapravo ti koji generiraju taj dug odnosno koji čine srce tog dužničkog sustava. Smatram da ukoliko su dugovi tehnički neotplativi i da se zapravo ne mogu vratiti, da nikakve izmjene Ovršnog zakona taj problem u suštini ne mogu riješiti. Najveći dužnik je naša vlastita država koja uopće nema otkuda vratiti kredite i samo uzima nove i sve veće da bi tobože vratila stare a na taj način se državni dug samo povećava. Hvala. Hvala kolega Pernar na pitanju. Vidite, odmah da budem precizan, najmanje 50% od ukupnog duga koji duguju blokirani je neotplativo, je nepošteni dug i njega ću poništiti osobno kad budem sudjelovao u novoj Vladi, ne ja sam nego sa novom Vladom. Prema tome najmanje 50% ovog duga je nepošteno i treba ga poništiti. Želim reći još jednu stvar, tko danas određuje gospodine ministre zateznu kamatu u Hrvatskoj. Bankama ste dali, nigdje u EU banke ne određuju, one određuju sve i redovne kamate ali ste im dali sada da određuju i zatezne, sve drže u svojim rukama. Ispravite to, sperite ljagu sa lica pravne znanosti, sa svih onih koji obnašaju funkcije, nemojte čačkati po beznačajnim i sporednim stvarima jer Ovršni zakon potreban je potpuno novi, ako želite nešto za drugo čitanje ovo napravite, ovo je suština, oslobodimo Hrvatsku od dužničkog groblja. **Radin, Furio Hvala potpredsjedniče. Kolega Lovrinović, predlagatelj je rekao da bi zakon trebao omogućiti da bude jeftinija a i učinkovitija provedba ovršnih postupaka. Ali ključno je što ste i vi istaknuli da i zatezne kamate i troškovi koji nameću u postupku i javni bilježnici koji ostaju u sustavu ali i drugi odvjetnički uredi samo povećavaju tu agoniju naših sugrađana i da bez obzira što je predlagatelj odrediti visinu tih naknada, one su i dalje previsoke i dokle god se prvo naplaćuju kamate i troškovi a tek onda glavnica jednostavno dug je neotplativ i dalje ćemo imati ne 260 tisuća blokiranih u Hrvatskoj i dalje će rasti visina duga i imati ćemo jedno nezadovoljstvo prema ovakvim iznosima i ovakvim zakonima. vas pozivam da podržite naš prijedlog HSS-a da se ukine plaćanje pretplate prema HRT-u koji koristi odvjetnički ured Hanžeković koji i dalje naplaćuje ovrhe i jedan veliki broj naših blokiranih građana je iz tog područja. I to sigurno nije dobro, treba ukinuti i pretplatu i treba ukinuti odvjetničke urede u tom postupku. Poštovani kolega Vlaović, izjavljujem ovim, znači vrlo je jasno da podržavam vaš prijedlog da se da se ukinu sve takve ovrhe koje su pokrenute. HRT jedan od najvećih generatora ovrha u Hrvatskoj, to ne znaju ljudi dovoljno i to ćemo posebno istražiti a posebno zato što je to postala partijska televizija, to nije postao javni servis. Ovdje javno pred kamerama i građanima objavljujem, poništiti ćemo u novoj Vladi sve nepoštene dugove, iza toga stojim i zbog toga sam došao u politiku. U Hrvatskoj neće biti demokracije i slobode dok je teror dugova financijske oligarhije na sceni, dok je prisutan. Mi moramo ljude, Solon je u 4. stoljeću prije Krista oslobodio Grke od nepoštenih dugova. Mi smo u 21. stoljeću i zovemo se nova civilizacija, moderno doba a vidite u kojoj mjeri je prisutno dužničko ropstvo.

Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Sada idemo dalje sa Prijedlogom ovršnog zakona i sa pojedinačnim govorima. Na redu je gospodin Miro Bulj. Hvala lijepo. Uvaženi ministre, kolegice i kolege. Ovršni zakon jedan od najključnijih zakona koji bi trebao biti, koji bi trebao jer u nas su ovrhe, ovršni postupci su privatizirani. Onoga trenutka kada je država rekla da ne može samostalno voditi sudove, da ne mogu provoditi ovršne postupke u tom su se trenutku privatizirali ovršni postupci. U toj privatizaciji ovršnih postupaka stvorio se jedan ogroman hranidbeni lanac od odvjetničkih društava do javnih bilježnika, do utjerivača dugova koji su se registrirali kao legalne tvrtke i naravno da je taj hranidbeni lanac dosta moćan i utjecajan u svim sferama kako političkim, medijskim, preutjecajan je taj hranidbeni lanac koji stvara svoja carstva u ovršnim postupcima. Kad pogledamo ovaj prijedlog ovršnog zakona da je ovdje vidljivo da u ovome prijedlogu da ono što je predlagano 2017. da bude 50 tisuća kuna da se ne mogu ovršiti nekretnine

kada pogledamo u samom zakonu imamo taj period zimski kada nema deložacija tj. ovršnih postupaka na nekretninama, smatram da je to nedovoljna mjera i zaista kada ste promijenili, kažem kada su se promijenili Ovršni zakon da jednostavno nisu polučili rezultati pa neće polučiti ni ovi. Jednostavno sustav i hranidbeni lanac koji na sirotinji ogromne milijune, trebamo vratiti državi tj. sudovima koji moraju reći mi smo sposobni to provoditi. Ja mislim da ministar vjeruje da to sudovi mogu odrađivati i da ima dovoljno kadra u RH koji to može provoditi, a da treba presjeći ovaj hranidbeni lanac koji je stvorio carstvo i budimo realni, ima veliki utjecaj i na političke opcije jer taj hranidbeni lanac kako odvjetnička društva, kako javni bilježnici oni su zasigurno dobro involvirani u one koji odlučuju unutar sustava pa i utjecaj na političke opcije i na medijski prostor. Prema tome, ovdje je sve jasno, mi ovdje kao saborski zastupnici uz sve greške, maloprije su kolege iz Živog zida sada su govorili, da nitko od nas koji je u sabornici nikada nije poduzimao ništa za narod, nije radio za narod, to je sada da ja vama kažem da vi niste ništa napravili za narod. Prema tome, smatram da mi svi u ovome trenutku trebamo presjeći tu pupčanu vrpcu i vratiti ovršne postupke koji će biti puno jeftiniji i za državu, a i za građane jer država je u interesu građana, a ne hranidbenoga lanca koji će se bogatiti na ovrhama. Da li se moglo napraviti puno više prije? Ne da je moglo, nego je moralo. Činjenica je da kod nas funkcionalnost pravosuđa je pod velikim upitnikom. Najveći problem u hrvatskom društvu je pravosuđe, a ovršne postupke kada ste dali, mislim da će se ministar složiti da je ovršni postupak privatiziran. I ova priča da u ovome zakonu više nema javnih bilježnika, oni se više ne zovu tako nego sudski povjerenici. vam javni bilježnici jel je napokon kao EU, Europska komisija nije usklađeno, rekli da javni bilježnici ne mogu na ovaj način sudjelovati u ovome postupku i sada se više ne zovu u ovršnom postupku oni javni bilježnici nego su oni sudski povjerenici. Pa ljudi moji vjerojatno u sudovima možemo zaposliti mladih pravnika i jedno to radno mjesto može se riješiti isto, ali sve te ovrhe jednostavno samo se mijenja u računalu ime i prezime gore, sve ostalo je isto i štancaju. Znači nije to nikakav problem a ja vjerujem da ima stručnih, mladih ljudi koji to mogu odraditi. A vi ministre pitanje ima li ova Vlada snage, ima li hrabrosti i koliki su utjecaji hranidbenoga lanca, ponavljam hranidbenoga lanca koji je znači, koji je privatizirao, koji drže to ovršni postupak. To sam rekao znači privatizacijom ovršnog postupka, povećao se hranidbeni lanac, imamo odvjetnike, imamo javne bilježnike, imamo utjerivače dugova, utjerivače dugova koji zovu ljude, maltretiraju ljude i on si je registrirao kao legalnu tvrtku da provociraju ljude, obitelji, susjede, da zivkaju. To je činjenica i nažalost pitanje imate li vi ministarstvo, ima li ovaj Parlament u cijelosti, manje bitno koliko je nas, imamo li mi snage presjeći tu vrpcu. Ja sam za to da se presječe taj hranidbeni lanac. Ja osobno. I svaku takvu inicijativu ću podržati. Jer ovaj zakon apsolutno osim određenih, kao i svi prethodni, da li se moglo više napraviti je. Kad je bio moj ministar ja sam ga kritizirao. Ministar koji je bio iz MOST-a, ja sam ga najžešće kritizirao, najžešće a imao je dobru namjeru, vjerujem da je imao dobru namjeru. Međutim, ovdje je pitanje hrabrosti možemo li donijeti zakon koji će biti u centru čovjek ili će biti hranidbeni lanac koji se hrani od toga čovjeka i pojedinca u RH. Da li će ovaj zakon biti u interesu pojedinca. U ovome trenutku sve ove izmjene, dopune nisu u interesu čovjeka čovjeka i pojedinca. I to narod mora čuti a naravno i vi ministre od mene morate to čuti onoga trenutka ja vam predlažem da hranidbeni lanac odvjetnička društva, javne bilježnike, utjerivače dugova koji su se registrirali kao tvrtke da odsiječemo i da preuzmu tu sudovi. Pa ima valjda u školama pravnika, imamo pravne fakultete koji to mogu odraditi. To je moj prijedlog za vaše drugo čitanje. I u tome trenutku kada smanjimo hranidbeni lanac koji, ali uglavnom u tom hranidbenom lancu u vrhu su svi stvorili svoja carstva. Prema tome, ovo je vrlo jednostavno, trebamo vratiti na početne položaje, nažalost od kada su se ovršni postupci privatizirali od tog trenutka se ovo sve događa. I ovdje je jednostavno, ima li većina i mi oporba, nebitno tko je, zbog naroda donijeti jedanput jedan zakon za čovjeka, za narod, jedan jedini a ne za pojedinačne interese određenih skupina koji isisavaju krv narodu. Evo, ja mislim ministre da ste shvatili što sam kazao, do drugog čitanja, hvala lijepo. Hvala i vama na točnosti, 10 točnih minuta. I sada gospodin Pernar će dati repliku. Uvaženi zastupniče htio bih reći da novim Ovršnim zakonom svi ljudi koji su do sada ovršeni odnosno ljudi koji su u blokadi i kojima su nagomilani veliki i ogromni troškovi ovrha za njihov ovaj novi zakon neće ništa donijeti zato jer nije retroaktivan što u prijevodu znači odnosi se tek na nove slučajeve ovrha i samim time svi do sada blokirani od njega u biti neće imati koristi. Hvala. **Bulj, Miro (MOST)** Uvaženi kolega zastupniče Pernar, točno, znači nema retroaktivnosti nego dana donošenja zakona. I ovi mali pomaci

preko zimskoga perioda nema znači deložacija, znači samo će morati do proljeća stati, znači to su minorne. Ali ja smatram i još jednom pozivam i nas saborske zastupnike bilo većina, bilo opozicija, ministra, Vladu da napokon zaustavimo, privatizirano je znači ovršni postupak a da presiječemo taj pupčani, koja isisava krv našem narodu a to su svi koji su nastali tijekom privatizacije ovršnog postupka. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sada je na redu gospodin Martin Baričević. Nema ga, gubi pravo. I gospodin Ante Babić je posljednji koji će govoriti pojedinačno. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Dakle, na samom početku želim reći da u tržišnu ekonomiju u svim uređenim zemljama postoji ovrha i od toga nitko ne može pobjeći. kao što je Hrvatska svakako da treba paziti na one građane koji su ne svojom boljom ili zbog bolesti ili uvjetovani na bilo koji način drugi došli u dužničko ropstvo. To je zapravo i razlog i ovog prijedloga Ovršnog zakona. No zbog samog prijedloga zakona, zbog javnosti nas samih treba zapravo reći strukturu blokiranih odnosno nekoliko statističkih pokazatelja. 31.5.2018. godine u blokadi je bilo 326 tisuća 379 građana a 31.5.2019. godine, dakle godinu dana nakon toga bilo je 259 tisuća i 233 građanina. Dug građana iz osnova glavnice smanjen je znači za 27 milijardi kuna. Točnije 31.5.2018. godine taj dug je bio 43,6 milijardi kuna a godinu dana poslije sa 31. svibnja 2019. godine, on je iznosio 16,63 milijarde kuna. Kada se raščlanjuje taj dug, zapravo 6,3 milijarde kuna duga ovršenika, odnose se na financijske institucije, uglavnom banke, kreditne institucije, agencije, osiguravajuća društva, ono što je vezano za kartično poslovanje kao i leasinge i faktore društva. tisuća, točnije 97 077 građana ima dug prema djelatnostima za informacije i komunikacije, odnosno teleoperaterima, dakle 100 tisuća građana od ovih 259 tisuća duguje teleoperaterima. 1500 građana ima dug viši od 1 milijun kuna, dakle 1500 građana duguje više od 1 milijun kuna. Što zapravo donosi ovaj zakon, odnosno ovaj prijedlog ovoga zakona? Na dug od 3 tisuće kuna, za FINA-u, za javnobilježničke naknade, za odvjetnički trošak, za trošak provedbe, plaćalo se do sada 843 kune, po ovom prijedlogu taj trošak je 292 kune. Za iznos od 6 tisuća kuna, trošak je bio 2469 kuna, a po novome je 412,50 kuna. Dakle, ovim prijedlogom zakona donosi se usklađivanje s presudom suda EU, osiguranje jamstva neovisnosti i nepristranosti, poštovanje načela kontradiktornosti postupka, o čemu je dosta govorio kolega Varda. Sudska nadležnost zapravo postaje pravilo, jeftinija provedba postupka, zaštita dostojanstva dužnika, centralizirana provedba postupka i proširivanje kruga primanja izuzetih od ovrhe. Iz današnje rasprave, a i zainteresiranih za donošenje ovoga zakona iskristaliziralo se dosta stvari koje mogu poboljšati ovaj prijedlog zakona, zato mi je drago što su cijelo ovo vrijeme bili nazočni predstavnici i Ministarstva pravosuđa, koji su zapravo mogli čuti te prijedloge, a i sam ministar je u svom uvodu govorio o tome, da će biti dobro zapravo kroz sve prijedloge i sugestije danas iznesene do 2. čitanja uvrstiti ih, naravno, kroz analizu Ministarstva pravosuđa u 2. čitanje ovoga zakona. Ja sam osoban čvrst u tome stavu da onaj koji ima dug ga mora vratiti, da je to zapravo obaveza koja se mora ispoštivati, to je zapravo jedan temelj da se uopće može razgovarati, da se donese jedan dobar i pravičan zakon. Ono što se je danas zapravo govorilo u rasprava u ime kluba, a i pojedinačnim rasprava, treba kazati i sljedeće. Dakle, bilo je vidljivo da su usputne stvari koje se događaju i djeluju kao parazitizam koji je nepotreban zbog posredovanja u materiji ovoga zakona. Dakle, ovrhovoditelj ispunjava obrazac i dostavlja ga sam sudu, to se radi automatizmom. Javni bilježnik zaključkom poziva ovršenika zapravo da u roku od 15 dana ispuni svoju obvezu ili sam istu ospori. Ovršenik zapravo ima 2 mogućnosti. Ili podmiriti dug kao takav, ili obustavlja ovrhu ili osporiti samu tražbinu, a u trenutku kada je ospori, on zapravo ide u parnični postupak. I još jedna mogućnost postoji, ako se ovršenik uopće ne očituje, onda sud donosi rješenje u ovrsi. I zadnje i najgore za dužnika, kada sud zapravo stavlja potvrdu pravomoćnosti i ovršnosti i dostavlja je FINA-i na provedbu, a taj se postupak, koliko smo čuli, radi automatizmom. Danas su se problematizirale i akontacije, koje je dužnik dužan uplatiti kako bi uopće započeo postupak. To se dosta problematiziralo i mislim da i o tome Ministarstvo pravosuđa, kod drugog čitanja treba razmisliti jer je to dodatni trošak za dužnika. Propisani su rokovi za javne bilježnike, ali isti nisu propisani i za sud. Problematiziralo se i razmišljao sam o tome, dakle, kada javni bilježnik, a kod slučaja kada se ide u parnični postupak, sud može taj predmet rješavati pola godine, godinu, 2 ili 3, ali tada teku kamate i mislim da je to dodatni trošak za dužnika koji zapravo nije kriv zbog samog roka postupka te parnice. Zatim se problematizirala i dostava koja se dijelom može vršiti i preko e-građanina jer ako smo već taj sustav uveli, onda ga moramo dalje dakle dakle poboljšavati samo i koristiti ga maksimalno koliko je to moguće. Prijedlog SDP-a i prijedlog Mosta je bio zapravo da se sve radi na sudu i preko suda, da se potpuno isključe javni bilježnici. Prijedlozi udruga koje smo također čuli kroz zapravo izjave i pojedinačne rasprave pojedinih zastupnika, bili su da se prvo otplaćuje glavnica dugovanja, pa tek onda realna kamata i minimalni troškovi, iako je g. Aleksić govorio o tome da se prvo naplaćuju troškovi ovrhe bez FINA-e i javnih bilježnika. Po njima taj način duga zapravo postaje otplativa, ali govore i o prvenstvu otkupa duga. Kolega Grbin je zapravo dao jedan konkretan primjer, kada je govorio o nemogućnosti otplate, ako netko ima kredit od 200 tisuća kuna, a ima plaću 4 tisuće kuna, dakle, nemoguće je otplatiti taj kredit. E sad, ja postavljam pitanje koja to kreditna institucija zapravo daje nekome 200 tisuća kuna kredit na plaću 4 tisuće kuna, dakle, moguće da se radi o nekom populizmu, ali ne vjerujem da postoji neka kreditna institucija koja bi takav iznos kredita odobrila na tako mali iznos prihoda. Ja osobno shvaćam ovaj prijedlog zakona kao način da pod teretom ovrhe napravimo jedan dobar koncept, i za vjerovnika i za dužnika. Naravno da bi, da je dobro razmišljati bilo u samom startu o uzrocima, a ne posljedicama, ali tu tu smo gdje jesmo i zapravo imamo brojke koje su neumoljive i da se intenzivno radi na tome. Ako primjerice sud ide potpunoj digitalizaciji onda treba razmišljati o tome da cijeli postupak kao takav bude digitaliziran od strane suda, bio bi sigurno efikasniji, ne bi dugo trajao, smanjila bi se ta dugotrajnost postupka ali smanjio bi se i sam trošak. Ovaj zakon je zbog prevelikog broja građana iznimno, iznimno važan i on je po meni egzistencijalan dok postoji bilokakvo poboljšanje a usuglašenosti i od vjerovnika, dužnika, same struke, zakona, dakle bio bih jako oprezan i uvažavao bi sve ono što govore zakoni i legislativa RH ali isto tako i direktive EU-a da direktive EU-a da zainteresirane strane od svega toga zapravo dobiju i sigurnost i zaštitu i pravednost i pravičnost u rješenju, ekonomičnost, da pazimo na socijalnu osjetljivost. Politička volja od strane ove Vlade postoji, tome je i ovaj prijedlog ovoga zakona i siguran sam da će do drugog čitanja ovog zakona i mnoge ovdje izrečene sugestije i prijedlozi biti inkorporirani u drugo čitanje. S druge strane, kroz ovu raspravu zapravo ne treba slati poruke da dužnici zapravo imaju osjećaj da ne trebaju vraćati svoj dug, u velikom broju neki od njih, da se zapravo mogu zaduživati bez ikakvih posljedica što ne bi bilo dobro, hvala

Ovršni zakon moramo imati, to je jasno, svi ovi koji govore kako treba ukinuti Ovršni zakon, oni ne shvaćaju da Ovršni zakon mora postojati. Međutim, ja sam već rekao da možemo taj Ovršni zakon popraviti na način da u njega unesemo neke odredbe koje će pomoći ljudima koji su u ovom trenutku blokirani. Sve to što predlažem, apsolutno sve u skladu je s pravom EU-a, sustavom RH i sa drugim hrvatskim zakonima, sud EU-a je donio već nekoliko presuda koje govore u korist onoga što sam ja rekao i prema tome, jedina brana takvim odredbama koje bi pomogle ljudima da izađu iz blokade u roku od 2, 3 g. jest Vlada RH i zastupnici koji predstavljaju većinu u Hrvatskom saboru. Ukoliko to ne prihvatite, vi ćete biti odgovorni zato što će ljudi dalje ostati u blokadama još 100 g., hvala. lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja sigurno neću biti odgovoran g. Aleksiću za neke ljude koji su zbog svoje neodgovornosti zapravo došli u dužničko ropstvo ali kažem, kao Vlada RH i kao njen dio, barem u onom zakonodavnom zakonodavnom smislu, sigurno da ću učiniti sve da sa strukom, sa zainteresiranom javnošću, učinimo sve da olakšamo život i mogućnost otplate duga velikog broja blokiranih građana. Ja sam pratio vaše rasprave ovih 2 ili 3 g., slušao sam i vašu pojedinačnu raspravu iako nisam bio tu i znam za vaše zahtjeve, za vaše zahtjeve znam i kod Ministarstva pravosuđa i kod ovoga zakona, siguran sam da će određene stvari prihvatiti, postoje presude Europskog suda o kojima ste vi danas govorili, koje će se također inkorporirati u ovaj zakon. Ja se nadam do drugo čitanja da sve ono što se čulo kroz sugestije i preporuke danas ovdje u Hrvatskom saboru, da će se one pomno izanalizirati i da će se učinit sve da se smanji broj blokiranih što je sigurno u interesu svakoj Vladi

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Kao prvo, zahvaljujem se svima na raspravi koju smo ovdje danas proveli, u raspravi je izneseno cijeli zapravo pitanja koja ćemo mi, na neka smo već dosta bitno i značajno analizirali prije nego što smo došli ovdje ali preotvorit ćemo raspravu zapravo o svakom tom pitanju koje je danas otvoreno. Najčešće se spominjala zapravo uloga javnih bilježnika, najčešće se spominjala uloga zapravo i drugih sudionika postupka gdje ste iskazali želju da to bude što je moguće manje sudionika. Preotvorit ćemo pitanje, vidjet ćemo, naše su namjere bile zapravo kada ostavljamo javne bilježnike i FINA-u u cijelom ovom postupku, da ne zatrpamo sudove i da ne napravimo nove zaostatke u vidu opet milijunskih brojeva neriješenih predmeta, to si više ne smijemo dozvolit. Jedan važan korak koji ovdje poduzimamo jeste digitalizacija cijelog ovog postupka i ste strane mislim da je to jedan dobar relevantan korak koji će doprinijeti zapravo brzini. Također važno pitanje koje je danas ovdje otvoreno jesu kamate, jeste redoslijed naplate da li kada se nešto plati treba odmah to oduzet od glavnice ili od kamata, to je sada pitanje o kojem ćemo također preotvorit raspravu i na neki multidisciplinarni način jer tu postoji Ministarstvo financija i druge institucije koje mogu dat relevantne odgovore, još ćemo snažnije konzultirati nekakvu praksu koja postoji. Samo bi htio reć, u ukupnom dugu dok smo imali 324 blokiranih, tada je na glavnicu otpadalo od ukupno 60 milijardi kuna, na glavnici je bilo nekakvih 40 a ovo ostalo su bile kamate i nešto troškova u svemu tome. bilo je otvoreno pitanje radne skupine, radna skupina je vrlo bjelodano koja je na ovome projektu radila, još u 1. mj. 2018. bila objavljena sa imenima, prezimenima na web stranicama našeg ministarstva i mi smo po prvi put pokušali zapravo obuhvatiti kroz radnu skupinu i one skupine koje predstavljaju uvjetno rečeno dužnike i one ljude koji zapravo su u ovrhama od udruga koje se sa time bave i ono što mogu reć, nikoga, apsolutno nikoga nismo potjerali iz te radne skupine, svima je bilo omogućeno da raspravljaju i da predlažu, neki su osjetili potrebu da to više rade izvana nego da budu za stolom na kojem se to raspravlja. Pojačali smo kao što vidite obavješćivanje dužnika. Prije nego što se u ovrhu uđe inzistiramo da ljudi budu obavješteni da su u dugu i ovdje mi isto računamo da će dobar dio tih ovrha biti zapravo eliminiran već u tom koraku jer danas imamo cijeli n iz prigovora gdje kažu da sam znao ja bih platio. sada smo znači u ovom svemu rekli, mora ga se obavijestiti dva puta neposrednom dostavom pa ako ne prođe niti u tih dva puta onda onaj treći put ide na oglasnu ploču. Zastupnik Aleksić je postavio također cijeli niz pitanja vezano za sudjelovanje odvjetnika u ovom ovršnom postupku kad su u pitanju pravne osobe. Gledajte bojim se da bi tu kada bismo ovim zakonom mi izričito to branili sada bismo bili u problemu ustavnosti ali ovaj postupak koji propisujemo i ovu digitalizaciju koju propisujemo mislim da će mnoge motivirati zapravo da nema potrebe jer u prvom koraku mi i smanjujemo troška i pojednostavljujemo jer nemamo više sastav prijedloga za ovrhu. Imamo popunjavanje digitalnim putem obrasca koji propisuje ministar. mislim da to u praksi ne bi trebali imati kao problem. Vi ste isto postavili ovo vezano za redoslijed naplate, mi ćemo to sagledati ali ovaj put multidisciplinarno jer nismo mi Ministarstvo pravosuđa najpogodniji najpogodniji za ta pitanja, pa ćemo zapravo angažirati i vidjeti sa svih drugih aspekata. Što se tiče prekida ovrhe kada se radi o ovrsi na temelju ugovora za koje postoje dokazi da je on ništetan ili da su nepoštene neke njegove odredbe. Mi danas imamo u zakonu predviđenu odredbu koja kaže da sud može, to je ono može i ne mora, da može prekinuti postupak dok se to pitanje ne riješi na drugom sudu. Pogledati ćemo, analizirati ćemo da li je moguće zauzeti nekakav i predložiti nekakvo jače, snažnije rješenje. Bilo je razgovora i o jedinoj nekretnini i zapravo uopće o nekretninama u ovrsi. Mi smo tu dali doista posebnu pozornost, digli smo i rekli da nema ovrhe na nekretninama ukoliko je glavnica do 40 tisuća kuna. Kad se dodaju tome kamate, troškovi, tada je to u principu i više. OK, raspravljati ćemo do drugog čitanja ćemo vidjeti jesmo je dobro odredili ili može biti ovako, onako, to je isto na neki način otvoreno pitanje. Ali ovdje hoću reći da smo kod zaštite jedine nekretnine napravili zapravo dosta bitan iskorak jer u zakonu učinili smo ga zapravo i ovim zadnjim izmjenama Ovršnog zakona. Jer do tada je bilo u principu mogli ste voditi ovrhu i na jedinoj nekretnini bez obzira ovako ili onako. Mi smo već u izmjenama koje su danas na snazi rekli to je nemoguće, princip je da nema ovrhe na jedinoj nekretnini osim ako vi kao vlasnik nekretnine pristajete da i to bude predmet ovrhe. Bilo je prigovora da će to neki ljudi biti prisiljeni dati hipoteku na nekretninu zato jer neće dobiti kredit ili sve to. to je odluka svakog pojedinca i građanina jer smo ovdje rekli zbog čega bismo priječili neke ljude koji imaju izvjesno zaposlenje, koje imaju dobar posao, koje imaju visoke plaće zbog čega bi im prijetili da jedinu nekretninu ne daju pod hipoteku. Tu bi isto ja mislim bili u nekakvom prostoru vrlo, vrlo dvojbene ustavnosti. Tako da, bilo je isto, to nije predmet ovog zakona, ovaj zakon djeluje doista profutoro, je bilo danas, što je danas na snazi, ali Vlada je zaista uložila napore kroz onaj set od tri zakona da se dio ljudi deblokira i da dio ljudi izađe iz toga. Mi smo zapravo sa 320 tisuća došli na nekakvih 250 Ovo što je netko rekao da je odblokirano 70 tisuća pa odmah je ponovno blokirano, to nije točno. 70 tisuća ljudi je i nešto deblokirano ali to nije trajno rješenje i to smo upozoravali i rekli smo kad smo donosili taj zakon. Međutim, nije svaki drugi ponovno blokiran nego od tih 70 tisuća u odnosu na nešto blizu 7 tisuća ljudi vjerovnici su ponovno otvorili ovrhe. Mi smo rekli i upozoravali da zapravo kada je netko dulje od 3 godine blokiran da postotak izvjesnosti uspjeha nove blokade je 1,17%, dakle evo to je nekakav realitet ipak su se vjerovnici znači u određenom broju, puno manjem od onoga što se govori odlučili na ponovnu blokadu. te mjere koje je Vlada poduzela još u principu imamo nekakvih 80-ak tisuća predmeta na sudovima jednostavnog stečaja potrošača gdje očekujemo da će se i tijekom ove godine i tijekom sljedeće godine također taj broj blokiranih kroz tu mjeru da će se smanjiti. I želim ovo završiti zaista na način da moramo svi zajedno poslati poruku da kod preuzimanja obveza moramo svi voditi računa o svojim sposobnostima da te obveze i izvršimo, bilo da su to neke činidbe, bilo da je to plaćanje nekakvih novčanih potraživanja i ne smijemo ohrabrivati u principu bilo koga da sutra ne treba nešto platiti. Tako da s te strane ovo i nije zakon socijalnog karaktera nigdje u svijetu, to je zakon koji stupa na scenu onda kada znači ne dolazi do redovnog ispunjavanja tražbina ovakvih ili onakvih. I zato je ovaj zakon poprilično težak i poprilično je zapravo složen. Evo pripremiti ćemo se za drugo čitanje, o svakoj ovoj primjedbi, prijedlogu koji ste rekli ćemo se posebno očitovati pa ćemo evo vrlo brzo gledati da budemo ponovno u proceduri. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodine ministre imate 3 replike. Prvu repliku je tražio gospodin Lovrinović. Hvala. Poštovani gospodine ministre, vidim iz temelju ovoga što ste nabrojali da ćete se baviti tehničkim pitanjem. Ne usvajate i dalje prijedlog da svaka strana u postupku plaća svoj dio troškova ovršnog postupka. Rekao sam odmah 70% će se smanjiti broj takvih slučajeva. Drugo, ma nije presudan redoslijed naplate glavnica kamate, to su manje-više, ma presudne su zatezne kamate jednostrana promjena kamatnih stopa od strane banaka koja je već osuđena nepošteno. Pa zašto ne govorite o zateznim kamatama? Pokrenite kao ministar proceduru pred Ustavnim sudom, prije svega o zakonitosti primjene sadašnje kamatne stopu koju određuju banke na kredite građanima, razumijete, fizičkim osobama, pa tko je to odredio ako ne oni. Vratite se tome ako želite pomoći ovom narodu. Hvala. Izvolite gospodine ministre odgovor. multidisciplinarno sa onima koji zapravo su stručniji od nas u Ministarstvu pravosuđa vezano za ta pitanja. Sasvim sigurno hoćemo. Ovo što se tiče troškova, mislim da to ne bi bilo pravedno da vi snosite trošak, ja sam vam dužan i još vi snosite na vašim leđima trošak toga što ću vam ja vratiti. Tako za to pitanje smo i raspravljali i mislim da to ne bi bilo ni u duhu Ustava niti bi to bilo pravedno. Poštovani ministre, vi opet štitite jedan vrlo bitan kotačić u ovršnoj mafiji a to su javni bilježnici. Vi kažete ako mi sada ukinemo javne bilježnike u ovršnom postupku da će sudovi biti prenatrpani. To jednostavno nije istina. Vi ako treba zaposlite dodatnih 50 sudaca koji će se samo baviti time, nije problem. Između ostaloga možete uzeti i ove suce koji sada rade kao javni bilježnici, tj. dali su otkaze na svom prošlom radnom mjestu. Zašto? Zato što je ovo puno isplativije. Ovdje su milijunski iznosi. A vi, vaša stranka ih je uhljebila na ta mjesta, dali ste im taj posao za te milijunske naknade koje si oni uzimaju za neke njihove usluge. Sad koje su to usluge, neću o tome govoriti, hvala Dražen (HDZ)** Hvala lijepo. Vi jako dobro vidite da mi ovim zakonom potpuno redefiniramo ulogu javnih bilježnika i da u bitno smanjujemo te naknade koje oni rade, koje oni naplaćuju bili oni u sustavu ili ne bili u sustavu, postoje poslovi koje netko mora obaviti. Ti poslovi koje netko mora obaviti imaju neku svoju cijenu. Tako da s te strane ako to ne rade oni, raditi će neki drugi pa ćemo to plaćati na druge načine. A ovo je veliki iskorak u odnosu na one naknade koje su bile do jučer, koje su danas, ono što predviđamo za sutra. Ali još ćemo raspraviti, još ćemo vidjeti da li ima prostora. Miro (MOST)** Ministre, kao što sam rekao u raspravi država je rekla da nije samostalna voditi ovršne postupke, tada je uslijedila privatizacija. U privatizaciji se dogodio hranidbeni lanac, o tome sam govorio u raspravi. Hranidbeni lanac, ne samo odvjetnička društva, javni bilježnici, kuće koje utjeravaju dugove koje su se registrirale kao normalne, međutim to je teror nad ljudima. Trebamo donijeti u korist čovjeka ove zakone, da bude što manji skup, tj. cijena ovršnog postupka. Na ovaj način to se neće postignuti. I uglavnom javni bilježnici nisu, ovdje imamo jednu masku, vi kažete sudski povjerenici, ali to su javni bilježnici. Vi ste to isključivo napravili da bi ispoštivali tu direktivu Europske komisije da se više ne zovu javni bilježnici nego sudski povjerenici. Znači i dalje je privatiziran sustav, ovršni postupak je privatiziran i hranidbeni lanac je ogroman. Ako imamo hrabrosti zbog naroda trebamo tu pupčanu vrpcu presjeći. Hvala lijepa. **Radin, Furio lijepa. Doista smo se trudili ovdje te troškove svesti na nekakvu razumnu mjeru, vidjeti ćemo za drugo čitanje da li je moguće to još dalje pa ćemo izaći sa prijedlogom. Ali ovo što smo u ovom prijedlogu iznijeli mislimo da je održivo da zapravo sve one poslove koji rade se i u okviru odvjetničkih ureda i u okviru bilježničkih ureda da je to sada nešto drugo nešto što je bilo. Nemojmo zaboraviti da odvjetnici cijelu jednu radnju više neće, zapravo dvije neće imati. Neće imati sastav prijedloga za ovrhu i neće imati ishođenje pravomoćnosti. To je poprilično značajno. A znate to je posao koji zahtjeva određeni rad a taj rad ima svoju cijenu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu i glasovati ćemo pretpostavljam sutra.